danas na dnevnom redu u ovoj objedinjenoj raspravi imamo nekoliko zakona, ali mi smatramo da su najznačajniji zakoni o kojima danas razgovaramo zakoni vezani za Železnicu, za drumski saobraćaj i za pomorsku plovidbu, a više bih volela da kažem rečni saobraćaj obzirom da Srbija nema more.Saobraćajna infrastruktura je veoma značajna za jednu zemlju, pre svega za pitanje ekonomije, ali i pitanje migracije stanovništva, jer uzaludno je imati teritoriju ukoliko na toj teritoriji ne žive građani.U žive građani.U vašem uvodnom izlaganju ste predstavili nacrte ovih zakona, a onda ste u raspravi govorili sledeće da smo za stanje u Železnicama svi zajedno krivi, da su ljudi navikli na to da ih ima 20.000 i da dobijaju subvencije za plate i da postoji veliki otpor u reformama. Moram da vam kažem da ne smatram da svih 20.000 radnika u Železnicama pružaju otpor tome. Potpuno je jasno i sigurno da otpor reformama pruža rukovodstva Železnica.

ali unazad 20 godina odgovorne su sve prethodne Vlade, jer kada kažete da u Železnicama postoji veliki otpor vezan za reforme i da su oni navikli uvek na to da dobijaju subvencije od države, onda se postavlja pitanje političke odgovornosti. Zbog čega političke stranke koje su bile na čelu Železnica do sada, zbog čega političke stranke koje su kandidovale ministre saobraćaja nisu imale dovoljno hrabrosti i odgovornosti da ranije krenu u reformu Železnica Srbije? Za to je potrebna i hrabrost i odlučnost. Kada u predizbornim kampanjama mnoge političke stranke jednostavno žele da se udvaraju biračima, što LDP nikada nije činila, onda se uvek polazi od toga da neće biti otpuštanja, sve će biti isto kao što je bilo i mi uvek u političkim kampanjama pred izbore od pojedinih političkih stranaka imamo prilike da čujemo o brzim prugama.Zaista me je iznenadila izjava premijera da ćemo imati vozove koji će se kretati 200 kilometara na čas. Ipak ovo nije naučna fantastika i ne živimo u nekom filmu naučne fantastike.Stanje u Železnicama je potpuno drugačije i vi ste o tome govorili. Imamo pruge stare preko 30 godina, takve vozove i brzina vozova na današnjim prugama ne prelazi 20 do 40 kilometara To znači da se u nekom prethodnom periodu nije ulagalo u železničku infrastrukturu i dobro je to što imate nameru da sada razdvojite ovo preduzeće na neka dva, gde će se jedno baviti prevozom putnika i transportom, a drugi isključivo železničkom infrastrukturom.Predloženim zakonom, i to ste rekli, planira se liberalizacija tržišta i uvođenje stranih operatera u roku od dve godine. Oni mogu da imaju najsavremeniju opremu i najsavremenije vozilo, ukoliko će takvi vozovi savremeni ići našim prugama, složićete se da tako nešto nije moguće.Pre

koliko takvih vozova je nabavljeno, da li su takvi vozovi iskakali iz šina ili nisu i da li su ti vozovi ruski dobri za naše železničke pruge? Mi iz LDP tada nismo glasali i ne bi glasali da se podigne kredit od Rusije, a da država ima obavezu da kupi baš ruske vozove jer smatramo da je to loše.Dolazim iz Negotina, iz Istočne Srbije i ne znam koliko ste upoznati, da su u Zaječaru sa železničke stanice prema Nišu, Boru, Majdanpeku i Negotinu u oktobru otkazano 300 polazaka vozova, a u septembru 180 polazaka.

tačnije da su raspisali tender i izabrali izvođača za remont koji je loše uradio remont.Da li su putnici odgovorni za loš remont? Da li je u 21. veku normalno da putnici uđu u voz i onda budu izbačeni jer voz tog dana ne kreće na put? Za nas to nije dobro. Šef ispostave u Zaječaru kaže da tamo imaju svega tri voza koji se stalno kvare i on govori o ovom remontu koji je bio jako loš. Ukoliko svi građani ove zemlje otplaćuju taj kredit prema Rusiji za ruske vozove, mogu li onda građani Istočne Srbije da dobiju makar jedan voz pristojan, a ne 30 godina star, jer železničkom prugom iz pravca Zaječara ka Negotinu jedino prevozno sredstvo je to za određena sela, gde žive uglavnom stari i bolesni ljudi? Znači, kada nemate voz ti ljudi ne mogu da idu nigde. Ne mogu da idu kod lekara.

i na jedno moje poslaničko pitanje dobila sam odgovor od vas i moram opet da vas pitam. Vaš pomoćnik zadužen za bezbednost saobraćaja, odgovorili ste mi da je 16. septembra podneo ostavku. Da li je Vlada Republike Srbije konstatovala i usvojila ostavku Saše Mirkovića? Ovo vas pitam iz dva razloga. Prvo, zato što smatram da neko ne može da bude u Zaječaru predsednik Skupštine, a da prima platu kao član Vlade Republike Srbije iz republičkog budžeta, a da pri tom ne dolazi na posao ili je to politički marketing. Drugi razlog zašto vas to pitam je i činjenica da je u prethodnih sedam meseci bilo oko 20.000 saobraćajnih nesreća, da je oko 300 ljudi poginulo na putevima.Treba li vama onda pomoćnik ministra zadužen za bezbednost saobraćaja, da sedi pored vas u kabinetu i da nešto radi, ili vam treba političar koji će raditi u Zaječaru a primati platu ovde? Nemoguće je da od septembra meseca do danas ni na jednoj sednici Vlade niste tu ostavku mogli da konstatujete.Ja mislim da je vama poznato ministre da je usvojena nova strategija saobraćaja vezana za koridore EU, kao najznačajniji ekonomski dokument u Evropi. Evropska komisija je objavila nove karte na kojima je prikazano devet glavnih koridora koji će biti središte za promet unutar evropskog jedinstvenog tržišta. U skladu sa tim ciljem EU je planirala za period od 2014. do 2020. godine investicije u vrednosti od 26 milijardi evra. Srbija se nalazi na Koridoru Rajna – Dunav. Sada moram da vas pitam sledeće – da li Ministarstvo planira novu strategiju razvoja saobraćaja u Srbiji, vezanu za taj novi dokument EU, kako bi mogli da konkurišemo kod EU i povučemo određena značajna sredstva, jer činjenica je da država nema para za nove puteve i za obnavljanje železničkih pruga. To vas pitam iz razloga - da li planirate izradu nove strategije i da li će tom novom strategijom biti obuhvaćen Koridor

Ta trasa puta je utvrđena od strane najrelevantnijih srpskih projektantskih institucija. Znači, tu je bio angažovan CIP, Institut za puteve i Preduzeće za puteve Srbije.Osim što obuhvata drumski saobraćaj, on obuhvata i železničku infrastrukturu, gde bi kod Mokranja i kod Prahova došlo do spajanja Železnice Srbije sa susednom Bugarskom. Za tu deonicu 138 kilometara potrebno je 173 miliona evra iz republičkog budžeta izdvojiti za izgradnju toga i to je bilo predviđeno budžetom za period od 2008. do 2012. godine u republičkom budžetu, a onda zbog svetske ekonomske krize ta sredstva nisu opredeljena.Za projektovanje te deonice puta potrebno je negde oko 4.000.000 evra, iako se zna da će novom strategijom EU ulagati u luke, ali i u puteve koji su povezani s lukama, za nas u Srbiji značajan Koridor 10, ali je potpuno jasno i mislim da vi to razumete, da ukoliko ne izgradimo ovaj Koridor Istok, tranzit neće ići kroz Srbiju, ići će Koridorom 4 kroz Bugarsku i Rumuniju. Mislim da to nije interes države i mislim da se ni vi, kao ministar za saobraćaj, za tako nešto ne zalažete.Kada ste govorili o tome da nema projekata i to je tačno, rekli ste da nećete postavljati pitanja – ko je odgovoran zašto nema projekata, nego ćete se sada potruditi da takve projekte izgradite, kako bismo mogli da povučemo ovih 800.000.000 dolara Smatram da ministarstvo treba za narednu godinu da predvidi novac za projektovanje kompletno ovog Koridora Istok. On nije značajan samo za 13 gradova istočne Srbije, to su gradovi u četiri okruga, ali je zaista značajan i za železnički i za putnički saobraćaj, kako bi Koridor 10 spojili sa Koridorom 4.

članice EU.Da bi to izbegli i sprečili, potrebno je da država uloži ova sredstva u izgradnju projekta, a da kasnije, iz ovih fondova EU koji su već opredeljeni, pošto u Prahovu postoji luka, a a to je strategija EU, znači, možete da povučete određena sredstva za realizaciju ovog projekta, projekta izgradnje jednog takvog puta i povezivanje železnice između Srbije

Srbija, Rumunija i Bugarska, ali i pogranične opštine, kod nas Borski i Zaječarski okrug i opštine iz Rumunije i Bugarske koje se nalaze tu, oko Dunava. U Sofiji je potvrđen taj strateški dokument Evroregiona Dunav 21 koji je obuhvatao sledeće stvari, između ostalog, da će gasovod južni tok doći iz pravca Zaječara u Srbiju. Koliko vidimo, to se realizuje. Projektovan je ovaj Koridor Istok i projektovano je spajanje železnice kod Mokranja, kako bi se železnica Srbije u tom delu, što najmanje košta, spojila sa susednom Bugarskom. Tada, nažalost, ja sam bila tamo, bili smo mi, predsednici opština Zaječarskog i Borskog okruga, a niko od ministara tadašnje Vlade nije bio, jer u Srbiji se pripremala kampanja za parlamentarne izbore.Sa druge strane, iz Rumunije i Bugarske, osim predsednika opština bili su njihovi ministri. Te, ukoliko niste upoznati sa tom strategijom i tim dokumentom, molim vas da to pogledate, jer evroregioni imaju pravo da konkurišu kod EU, pa i na taj način možemo da izgradimo Koridor Istok.Što se tiče stanja na putevima, znate da je u nekom prethodnom periodu, od pre nekoliko godina, nekada su se zvali regionalni putni pravci, prebačeni su u nadležnost lokalne samouprave i to je bilo loše, jer lokalne samouprave nisu imale para za održavanje tih saobraćajnica, a onda su budžetom Republike Srbije lokalnim samouprava opredeljena određena sredstva. Rebalansom budžeta Republike za ovu godinu, predviđena sredstva za održavanje tih tada regionalnih, sada puteva drugog reda, su prepolovljena. Postavlja se pitanje – na koji način će lokalne samouprave raditi zimsko održavanje puteva? Znam da je Vlada, tj. Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je prethodne godine preuzelo to na sebe, ali mislim da ove godine nema dovoljno para u republičkom budžetu. Kako će opštine to finansirati? Opštine danas nemaju para ni za redovno krpljenje tih puteva, a kamoli za presvlačenje nekih deonica. Time je zaista ugrožen saobraćaj na većoj teritoriji Republike Srbije, pogotovo u istočnoj i južnoj Srbiji, jer složićete se da u istočnoj Srbiji, kad padne sneg nekad visine i pola metra, to zimsko održavanje jako puno košta. Ukoliko država ne izdvoji dodatna sredstva za zimsko održavanje, mislim da će mnogi putni pravci u tom delu Srbije biti neprohodni.Za državu je od interesa RTB Bor.

ti putni pravci treba da budu i dalje u nadležnosti lokalne samouprave ili ih treba vratiti u nadležnost Republike? Mislim da ministarstvo mora da se opredeli i Vlada za jednu od te dve stvari. Ili će ih preuzeti na sebe, ili će lokalnim samoupravama dati dovoljno novca, kako bi mogli pre svega da zakrpe, dobro bi bilo da mogu i da presvuku te puteve, ali pre svega da mogu da obezbede zimsko održavanje. Verujem da znate kakvi su putni pravci u istočnoj Srbiji, ali ukoliko ne znate, mislim da ćete biti vrlo brzo u prilici, pošto idu lokalni izbori u Negotinu, da se upoznate sa svim tim putnim pravcima, jer obično kada dođu izboru krene i asfaltiranje. U Zaječaru smo imali neko asfaltiranje i obično se građani ovih malih mesta u Srbiji uvek raduju kada budu izbori, jer onda sigurno dobiju neku deonicu puta asfaltiranu. Smatram da to nije sistemsko rešenje problema i da država mora da napravi strategiju razvoja saobraćajnih putnih pravaca, železničkog saobraćaja, kako bi se znalo u šta ćemo ulagati u nekom narednom vremenskom periodu. Želim da se zahvalim gospođi Gerov na ovoj diskusiji i pregršt pitanja i komentara koji su duboko ušli u suštinu onoga što su ključni problemi i u našoj ukupnoj infrastrukturi, saobraćajnoj naravno, i u onome što je u domenu rada Ministarstva saobraćaja.Ako dozvolite, krenuću od ovog poslednjeg. Dobro znam kakvi su putevi u istočnoj Srbiji. U mom izveštaju predatom Agenciji za borbu protiv korupcije možete videti da imam jedan mali vinograd u opštini Negotin, selo Crnomasnica, tako da znam da su putevi jako loši. Pre nego što sam izabran za ministra znao sam da se, pod znacima navoda, našalim sa ljudima koji su zaduženi za održavanje puteva da su oni zaslužni zato što ljudi u ovoj zemlji nemaju u velikom procentu kamen u bubregu, nego se on sa tih puteva pretvara u pesak. Eto, sad mi je dopalo da se i time bavim, tako da nije trebalo da se pravim mnogo pametan.Dakle, potpuno sam saglasan sa vama. Lično smatram da je bila jako loša odluka da se izvrši prekategorizacija puteva i da se sa državni putevima drugog reda izvrši prekategorizacija u lokalne puteve i da se dodele lokalnim samoupravama. Ta mreža od 6000 km koja je dodeljena lokalnim samoupravama na održavanje u smislu decentralizacije, a bez para za njihovo održavanje, je bio jedan čisto marketinški potez u pripremi za izbore 2012. godine. godine. Opštine i gradovi, većina opština, ma gotovo sve, Beograd ne može da održava njihovih 450 km puteva koje su dobili, a ima najviše para. Mogu da zamislim kako to tek izgleda u ostalim opštinama i gradovima. Mislim da je to loša stvar.Jedan od prvih poteza koji smo povukli kao ministarstvo od kada sam došao je upravo jedna zajednička akcija sa Ministarstvom za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu. Ovih dana je u Vladi Republike Srbije u proceduri, na mišljenju kod ostalih ministarstava, a mislim da ćemo u narednih nekoliko dana zaokružiti sva mišljenja, uredba kojom te puteve ponovo vraćamo u nivo državnih puteva drugog B reda i o njima će brigu za održavanje preuzeti JP „Putevi Srbije“. Nažalost, ni „Putevi Srbije“ za to neće imati dovoljno sredstava.Pre nekoliko dana smo imali neki skup na temu: „Održavanje puteva“. Bili su ljudi iz DARS-a, to je državno preduzeće u Sloveniji koje se bavi održavanjem puteva, koji su izašli sa podatkom da oni za mrežu od 6.000 km državnih puteva imaju budžet od 188 miliona evra za održavanje. Mi imamo, kada vratimo ovih 6.000, mrežu od 16.000 km puteva i budžet od nekih 100 miliona evra, nešto više od 100 miliona evra. Tako da, vidite tu disproporciju - 6.000 km – 188 miliona, 16.000 km – stotinak miliona. Borim se da to bude nešto malo jače i nadam se da ću se izboriti. Zato su nam putevi toliko lošiji od slovenačkih puteva.Jako je loš bio taj trenutak i ta odluka da se deo puteva vrati lokalnim samoupravama, deo da ostane „Putevima Srbije“, a da se ukine segment od akcize za održavanje puteva, tako da sad imamo veliki problem.Znači, zimsko održavanje će preuzeti „Putevi Srbije“. Nažalost, ti putevi o kojima govorimo, ta mreža od 6.000 km nije pripremljena za zimsko održavanje, za to nemamo sredstava. „Putevi Srbije“ su juče usvojili neki rebalans programa poslovanja kojim su prekombinovali u okviru svog budžeta nekih 500-600 miliona dinara i kojim će da urade one interventne radove na toj mreži puteva da bi ih spremili za zimsko održavanje.Kao održavanje.Kao što sam rekao, imamo veliki problem sa održavanjem puteva jer nema dovoljno sredstava za to. Ta naša želja da pravimo nove puteve, a da ne vodimo računa o starima, nas je dovela u situaciju da su nam putevi putevi u jako lošem stanju. Upravo zbog toga smo doneli odluku i zajedno sa Svetskom bankom i BRD-em i EIB-om usvojili taj Program i projekat rehabilitacije bezbednosti puteva, po kome smo dobili, nažalost, opet kredit, ali kredit sa povoljnim rokom otplate i ostalim kreditnim elementima. Na osnovu tog kredita ćemo u narednih nekoliko godina, već počev od druge polovine 2014. godine, uraditi jednu ozbiljnu intervenciju na postojećoj putnoj mreži. Reč je o 380 miliona vrednom projektu, od kojih će „Putevi Srbije“ obezbediti u narednih četiri godine, koliko traje taj projekat, 100 miliona, a, ponavljam, EIB, BRD i Svetska banka preostalih 280 miliona. Naravno, sada radimo projektnu dokumentaciju jer se radi o ozbiljnim rehabilitacijama, o ozbiljnim projektima iz oblasti i bezbednosti i stanja na putevima, za koje je potrebna potrebna projektna dokumentacija.Da se vratim sada na onaj vaš početak. Po definiciji, vi znate, dolazim iz stranke iz koje je i premijer i sada bi po definiciji trebao da dam jedno objašnjenje i da branim premijera vezano za izjavu za 200 km na sat. Ja ću to i uraditi, ali ne zato što mi je to partijski zadatak, nego zato što zaista imam jedno kvalitetno i razumno objašnjenje za vas i za ukupnu javnost. Nije naš premijer taj projekat izmislio. izmislio. Znate da postoji u ovom trenutku mehanizam za saradnju Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. U okviru tog mehanizma kineska država je obezbedila 10 milijardi dolara kreditnih sredstava za razne projekte u ovih 16 zemalja. Preko tog projekta Srbija je već ušla u sistem preko finansiranja kreditnog finansiranja delova deonice od Beograda prema Čačku na deonici Južni Jadran i za drugu fazu Termoelektrane „Kostolac B“.Imamo ozbiljnu ponudu i ozbiljan, pod znacima navoda, pritisak Mađarske i kineske države, koji su voljni da u jednom zajedničkom aranžmanu uđemo u rehabilitaciju izgradnje železničkih kapaciteta koji će omogućiti da se ta pruga dovede u jedan ozbiljan nivo kojim će vozovi zaista moći ozbiljno da saobraćaju. To je inicijativa Mađarske, njihovog premijera Orbana. To je projekat sa kojim oni konkurišu kod kineske države. Kineska država je pokazala veliko interesovanje za taj projekat i traži od nas da se do konferencije, do samita u Bukureštu 26. i 27. novembra, na kome će učestvovati premijer Kine i 16 premijera zemalja centralne i istočne Evrope, Srbija izjasni da li je zainteresovana da taj projekat bude projekat Beograd-Subotica do Budimpešte.Kineska strana je tu izašla sa nekoliko opcija i tu postoje različite varijante. Neke od tih varijanti su da se vozovi po tim prugama kreću brzinama od 200 na sat. Postoje i skuplje varijante po kojima bi mogli da se kreću i većim brzinama. Jedino što kao ministar saobraćaja smatram u odnosu na sve to što je u javnosti ovih dana rečeno je da je našim uslovima, stanju u okruženju ipak daleko više prilagođeno da idemo možda za na prugama koje će omogućiti brzine do 160 km na sat, ukoliko se kao država opredelimo da učestvujemo u tom projektu.Ponavljam, premijer je u javnost izašao sa inicijativom Mađarske da zajednički apliciramo kod kineske države koja je izuzetno zainteresovana da finansira projekat rehabilitacije izgradnje pruge od Beograda do Budimpešte. U celoj toj situaciji vas podsećam da mi već iz ruskog kredita imamo sredstava za rehabilitaciju pruge od Pazove do Novog Sada, tako da bi nama onda ostala ta deonica od Novog Sada do Subotice i od Subotice do granice sa Mađarskom, a ostali deo je mađarski projekat.Vaše sledeće pitanje je bilo vezano za ruski kredit i za vozove. Iz ruskog kredita još uvek nije aktiviran aneks koji je vezan za vozove, tako da na osnovu ruskog kredita još uvek nije nabavljen ni jedan voz. voz. Kao što sam rekao, aktiviran je pre jedno mesec dana Aneks 1. koji predstavlja izgradnju drugog koloseka Beograd – Pančevo, sa rekonstrukcijom Pančevačkog mosta. Republika Srbija je obezbedila svojih 15% za aktiviranje tog kredita. Čekamo da posao završi ruska strana i do kraja godine bi trebali da otpočnu radovi na tom projektu.Vezano za nabavku vozova iz ruskog kredita, taj aneks ugovora još uvek nije aktiviran i nismo nabavili ni jedan voz. Ranijih godina su po raznim drugim osnovama nabavljani drugi ruski vozovi i ja nemam bilo kakve informacije kao ministar saobraćaja, evo, tu je i gospodin Lasica, da oni pokazuju bilo kakve loše karakteristike na našim prugama. Ponašaju se na našim prugama u skladu sa stanjem na našim prugama i u skladu sa onim kako se ponašaju i drugi vozovi.Ovaj podatak za voz Zaječar – Niš i 300 polazaka u toku prošle godine, mi nije poznat, ali tražiću jednu ozbiljnu informaciju i vezano za tu činjenicu i okolnost da se pozivaju na loš remont i o tome ću vas obavestiti.Kad

Tačno je, nije ga Vlada razrešila. Ovih dana se okončava konkurs za izbor pomoćnika ministra u većini sektora, uključujući i taj sektor koji je vezan za puteve i bezbednost. Po tom konkursu, od tri predložena kandidata koja su mi dostavljena na osnovu provedenog konkursa, Vladi predložiti imenovanje novog pomoćnika, što je moja obaveza u skladu sa zakonom.Danas je sa nama ovde, u timu koji samnom brani ove zakone i gospodin dr Demir Hadžić, koji je načelnik u Ministarstvu i čovek koji je po tom konkursu dobio najviše moguće ocene i komisija ga je predložila kao prvog kandidata za izbor za pomoćnika ministra.Kada je u pitanju vaša diskusija na temu Koridora Istok, korišćenja sredstava od strane evropskih fondova, pre svega, želim da kažem da mislim da je naš najveći prioritet u ovom trenutku da završimo Koridor 10. Mi se čuvamo od toga da nam saobraćaj ne ode kroz Bugarsku i Rumuniju time što ćemo završiti Koridor 10. Svestan sam da mi imamo veliku opasnost od Koridora 4. i mogućnosti da deo saobraćaja ode kroz Bugarsku i Rumuniju Isto tako, koliko ja znam, sam prelazak preko mosta nije toliko povoljan i prilazni putevi mostu i sa jedne i sa druge strane još uvek nisu u punom profilu, tako da je nama prioritet da završimo Koridor 10.U potpunosti shvatam vašu želju da što pre uđemo makar u izradu projektne dokumentacije vezano za taj novi putni pravac koji bi išao kroz istočnu Srbiju. Moram da kažem, da jednostavno nije bilo prostora u budžetu za 2014. godinu zato što na poziciji projektovanja nisam mogao da dobijem sredstva i nisam ni ni aplicirao za taj projekat, jer je čvrsta politika Vlade da pre svega radimo ova dva koridora koja su u toku i da tek nakon toga uđemo u neku dalju priču.Mi pokušavamo i kroz skrining projekat i kroz projekcije od od 2014. do 2020. godine, da uđemo u određene mogućnosti i da se finansiramo iz ozbiljnijih evropskih fondova. Predlažem da na temu šta je to što je nama realno potrebno za istočnu Srbiju, sednemo i sa predsednicima opština iz tog regiona, nećemo to vezivati za izbore u Negotinu, dajte da to da to radimo sada.Ponavljam vam, mislim da je strateški najvažnija stvar za Srbiju u ovom trenutku da završi Koridor 10, jer samo nas Koridor 10. suštinski brani od toga da saobraćaj ne ode kroz Bugarsku i Rumuniju, uz uvažavanje vašeg stava da treba povezati i Koridor 4. i Koridor 10, ali dajte prvo da završimo Koridor 10. Zaista bih voleo da budem ministar koji će da završi neki koridor, a ne da otvori novi, koji će biti vezan za njega. Hvala.

Time se zaokružuje jedan rekao bih jedne zakonske pretpostavke koja će omogućiti da se u ovoj oblasti nešto više uradi. Tačnije rečeno, da se napravi jedan iskorak ka značajnijoj reformama na železnicama, na železnicama, ali i u ukupno ova tri najvažnija sektora vodnom, vazdušnom i železničkom saobraćaju.Moram da kažem ovaj

bez obzira kako te neko posmatrao, prihvatao ili ne, da naše lokomotive mogu da idu u inostranstvo, ali da inostrane mogu da dođu ovde. Tačnije rečeno, da budemo mi potpuno iskreni, mi pripremamo celokupnu jednu strukturu, zakonsku i pretpostavka je, da li će to za godinu ili dve doći, ali je potpuno jasno za liberalizaciju tržišta u železničkom saobraćaju.Ako se vratimo na Zakon o železnici i povežemo sa ovim Zakonom o interoparabilnosti, jasno je da je Direkcija za železnice, a i to je bio zahtev Evropske komisije i predstavnika Evropske komisije da faktički imamo dva regulatorna tela. Jedno je Direkcija za železnice, a drugo je Direkcija za bezbednost za bezbednost na železnici, da ona i ovim dodatnim zakonom dobija dodatna ovlašćenja, dodatne obaveze i ona postaje, ako mogu tako da kažem strateško mesto koje će brinuti i o bezbednosti, ali i o licenciranju svega onoga što je za železnički saobraćaj izuzetno važno. To naravno podrazumeva jačanje i Direkcija za železnice, tog regulatornog kada mi pričamo o interoparabilnosti, naravno da postoje jedinstvena pravila, ali ni u prethodnoj Jugoslaviji mi nismo imali iste. Postoje četiri vrste, ako mogu tako da kažem strujnog napajanja za lokomotive. Pa su se Slovenci prilagođavali severnom delu Italije koji ima potpuno drugačiji napon struje, a ostali deo Jugoslavije išao na drugu vrstu struje, na 25 i po kilovata, ali to nije ni važno, više govorim kao princip.Moram da budem iskren, mi smo ovaj princip interoparabilnosti i pre zakona faktički na neki način u saradnji sa bivšim ministrom i Ministarstvom isprobali, ako mogu tako da kažem. Pre jedno dve i po godine, mi smo zajedno sa evropskim partnerima organizovali jedan voz u Srbiji, do Bosfora, do Istanbula, sa više sistemskom lokomotivom koja je sve ove različite faze i različite strujne pogone kroz Evropu prošla. Tačnije rečeno sa jednom lokomotivom i to je suština i to je zahtev velikih privrednih subjekata da onaj ko natovari limun u Slovačkoj ili ili … kada natovari nešto može do Bosfora ili do Srbije sa jednom lokomotivom, bez ikakvih prelaska i problema na graničnim prelazima, da stigne do fabričkog kruga.To je suština problema današnje, ako mogu da kažem železnice. Nije suština problema za transport brzina brzina pruge, suština je bezbednost i suština je da on jednostavno može za određeni broj sati da planira dotok svoje robe, dolazak svoje robe u fabričkom krugu što sad objektivno mi imamo problem.I Srbija će, ja se nadam već u ovoj godini kredit koji traje već nekoliko godina obezbediti 15 višesistemskih lokomotiva, pa prema tome i srpske železnice će biti sposobne da sutra preko granice ono što preuzmu robu u Srbiji i vuku bilo gde u Evropi sa tim višesistemskim lokomotivama, koje bi trebalo iz IBRD kredita konačno da se završe.Bezbednost saobraćaja i uopšte bezbednost na železnici i sam zakon rekao bih zajedno sa Zakonom o železnicama stvara preduslov da ovo što je ministar rekao, ja ga tu potpuno podržavam i mislim da će ministarstvo imati tu snage da do kraja godine završimo barem jednu fazu restrukturiranja.Što se tiče „Železnice“, ja znam, ima stav o tome da ima otpora na „Železnicu“, pa naravno, ima otpor, ali ja ne bih to nazvao otporom, to je strah. Strah ljudi od promena, strah je ljudi promena u društvu, strah je ljudi promena u društvu, svi su za promene dok ne dođe do njih, kada dođe do njih oni kažu – e, pa nemoj baš sada, daj da se konsolidujemo pa ćemo onda da izvršimo reformu, mi se konsolidujemo na železnici sto godina. Nema od toga ništa, da se mi do kraja konsolidujemo, pa onda izvršimo reformu.Mi moramo objektivno da izvršimo reforme. Da li ćemo to raditi u jednom ili u dva koraka? Nije najvažnije što se mene tiče, mislim da treba da radimo u jednom odmah, ali nije problem, neka bude i u dva koraka, samo je važno da ta dva koraka ne budu 15 godina i pet godina, nego da budu godinu dana, dve godine, jer se mi pripremamo za ovo objektivno već tri, sad, bez obzira na to da li ima otpora na železnici ili ne svi organi železnice su doneli odluku o tome da postoje tri preduzeća i krovno preduzeće „Železnice“ Srbije, prema tome samo je pitanje da li i kada ćemo, što bi rekli iskoračiti dalje, da infrastruktura koja po Zakonu o železnici mora da bude zasebno preduzeće.Kako će se ono zvati – pruge Srbije ili infrastruktura Srbije, to je manje važno, ali mora da bude zasebno preduzeće koje funkcioniše na isti način kao što funkcionišu

kroz infrastrukturne velike projekte, ako hoće da grade nove pruge, ako hoće da gradi nove deonice, ako ima para gradi nove deonice, sa tim parama se to to gradi.Na isti način i potpuno isti princip preduzeća za infrastrukturu treba da bude kao što je sada „Putevi Srbije“ i K10, kada je reč o autoputu.Kada je reč o putničkom i teretnom. Putnički, treba da funkcioniše kao što funkcioniše gradski saobraćaj u Beogradu, ne govorim o GSP, nego o gradskom saobraćaju.Mi u gradu Beogradu imamo i privatne prevoznike i imamo i državne prevoznike, tj. GSP.I jedan drugi dobijaju po kilometru pređenom i onda ne bi došli u poziciju ovu da raspravljamo da li je otkazano 30, 50 ili 100 polazaka železnice, jer kada je otkazano, on neće da dobije od države za onoliko kilometara koliko je prošlo.Obavezan javni prevoz je razlika između realne cene i cene koštanja u proizvodnji.Prema tome, realne cene i ekonomske cene karte, i gde je najveći strah na železnici? Kod liberalizacije u kargo saobraćaju, to je suština. Da budem iskren, za državu je korisno i za železnice je korisno da dođe što pre do liberalizacije, bolje da dođe pre do liberalizacije, kako bi mi imali snage da ojačamo preduzeće za teretni saobraćaj, nego kada dođu

osnovama.Moram da budem iskren, meni je žao što često ovde slušam koliko železnica dobija od države, ne zato što je to mnogo para ili malo, svaka para je mnogo, nego onda mora da posmatramo koliko se u Evropi izdvaja za železnice.Ne postoji država u Evropi koja velika sredstva ne izdvaja za železnicu.Kada kažem za železnicu, ne mislim za Kargo, mislim za infrastrukturu, mislim za održavanje infrastrukture i za obavezan javni prevoz, za onoliko vozova i onoliko kilometara koliko želi država

jer dobija se deo sredstava koji grad priznaje za svaki kilometar koji pređe u BG vozu, onda mi imamo 12 miliona prevezenih putnika godišnje u BG voz.Zato je važno voz.Zato je važno imati gradsku železnicu i zato što meni, da budem iskren, bez obzira što moji partijski drugovi drugačije misle, nije dobro da Niš ostane bez gradske železnice i bez pruge u sredini.Druga je stvar da treba tu prugu spustiti i praviti zaobilaznicu za teretni saobraćaj, naravno, ali nije dobro da jedan veliki grad, ako hoće da bude, ne mislim po broju stanovnika veliki, nego ako hoće da bude metropola u pravom smislu reči, on treba da razmišlja i da sutra ima gradsku železnicu, jer metro nije realan.Dakle, bolje da

koje danas usvajamo i zato će SPS podržati, mi stvaramo jedan uslov da se završi i restrukturiranje i obezbeđivanje svih licenci za železnicu i stvaranje preduslova da mogu Železnice Srbije da budu takmac u nekoj sutrašnjoj liberalizaciji

pruge.Hoću da kažem da železnice u principu imaju dva života. Svaka železnica u svetu, pa i naša, ima taj unutrašnji život, taj tekući život, gde treba da obezbedi prihode za plate, za osnovna funkcionisanja i ovaj drugi život, a to je infrastruktura, investicija, što je stvar države i i razvojnih projekata države koja sa te strane radi.Moram da budem iskren, ovde je jednom bilo reči o projektima. Znate šta, projekti koštaju i to je suština. Vi dobijate kredit za investicije, ali i vi morate da obezbedite pare za projekte, a projekti uopšte nisu jednostavni.Ovo što je ministar rekao, da, imamo projekat za Beograd-Pančevo, imamo još za šest deonica i za

To treba iskreno reći.Onaj koji obezbeđuje kredit, da li je to IBRD, Svetska banka, oni kažu, morate prvo da imate projekat da obezbedite pare i napravite projekat, pa onda tek da obezbedite učešće,

treba da sanja.Onaj ko ne zna da sanja ništa i nedosanja. Onaj ko nema cilj, ništa ne može da postigne. Mi moramo da imamo cilj da će se sledeća generacija da se vozi u Srbiji preko 200 na sat. Moramo da imamo cilj da ćemo se do Beča voziti za tri sata. Moramo da imamo cilj da ćemo se do Niša voziti za sat vremena. Ako nemamo cilj, zašto sedimo ovde? Šta, ono kao, hajde da vidimo kako da popravimo rupu, kako da popravimo prugu, da se ne vozi. Dajmo, iz feudalizma da preskočimo odmah kapitalizam, pa da idemo u neki socijalizam. Ako je vama lakše, hajmo iz socijalizma u kapitalizam, kako vam lakše, samo da napravimo jedan značajniji iskorak. Vozio sam se ja i 431 km od Šangaja do aerodroma. Vozio sam se i 300 u Italiji, ali daj da bar imamo Daj bar 200 da imamo, da imamo cilj. To nam je cilj. Nemoj da krpimo samo, daj nešto veliko da napravimo.U krajnjem slučaju, izgradnja 200 na sat ili 160 na sat jeste rasterećenje putne privrede, jeste smanjenje velikih nesreća po Srbiji svake godine. Ovde i jedan i drugi ministar znaju bolje podatke koliko ljudi pogine po auto-putevima i po putevima.

naš je zadatak kao poslanika i kao Vladi, i one koje biramo, da to veruju, da veruju u taj cilj i da ga naprave. I ja verujem. Zato podržavam predsednika Vlade. Da li kineski kredit ili kineske licence, ili kineske koncesije ili ruske ili evropske, ako vas baš to interesuje. Ne interesuje ni ove mlade ljude po Srbiji. Interesuje ih gde imaju takvu prugu. Ako mogu da se vozim na drugom mestu 300 i 400, mogu se vozim barem u Srbiji 200 na sat, jer mi je stalo da mlada generacija ostane ovde. I moja deca i vaša deca u Srbiji, a ne da idu tamo gde se vozi 300 na sat. sat. Da ne bi oko pruge više preterao, nego oko ovih drugih stvari.Rekao sam malo pre, jeste ovaj Zakon o putevima kratak, ali mnogo značajan.

moramo da razmišljamo kako da tih desetine hiljada ljudi, barem u letnjem periodu, kada prođu od Evrope do Turske, kako da ih zadržimo u dodatnim sadržajima pored benzinske pumpe. Kako da nemamo samo jedan „Mek“ od Beograda do Niša, nego da imamo pet, da imamo i druge neke sadržaje koji će obezbediti da ti ljudi svrate i da potroše pare. Nama leti prođu desetine hiljada putnika prema Turskoj, Grčkoj, nije bitno, ili odozdo na gore, ili odozgo na dole, svrate negde sipaju gorivo, uglavnom ni to ne rade, i mi naplatimo putarinu i mi smo zadovoljni. Mi treba da nađemo način kako da im uzmemo pare još. Bar da potroše po 10 evra, ako ne više, po 20 evra.Ako nemamo državni projekat, i ovo što je ministar predložio ovde, i Vlada da oni osmisle gde će biti sadržaji, gde će biti pumpa, šta će pored pumpe biti, da li će biti neki motel, da li će biti neki sadržaj, ništa nećemo da im uzmemo. Gledaćemo ih po livadama pored auto-puta, u čaršafima kako leže i popiju vodu, i odoše. Nemamo nikakav prihod. Valjda mi treba da razmišljamo kako ćemo da uzmemo prihod. Mi nemamo more da uzmemo prihod. Mi imamo auto-put. bar da uzmemo od tog auto-puta, kad kažem auto-put ne mislim samo na Koridor 10, mislim i na taj prema južnom Jadranu, i uopšte tamo gde se proleti brzo. Čim se napravi auto-put, oni imaju obične kafane kao što znate, moramo da smislimo neki dodatni sadržaj. A i to ne moramo mi sve da smislimo. Eno videli smo koliko oni zarađuje između Austrije i Mađarske, tačnije rečeno između Mađarske i Italije, i jedan i drugi motel sa strane, levo i desno. Stalno prepuno. Po sto vozila, a kod nas svrate, sipaju gorivo i nama ih, nemaju šta da rade. Nema sadržaja.Zato je ovo bitno i zato mislim da je izuzetno važan ovaj zakon, a ne samo sa aspekta što će neki seljak da uzme 50.000 evra po aru, ako je pumpa, a ovako će uzeti 500, nego i zato što moramo da razmišljamo kako će država da ima dodatan prihod od PDV i kako će se tu još nešto prodati ovim strancima, koji prolaze, pa i našima naravno. Pre svega mislim na ove iz inostranstva.Naravno, ne bih o ovim sporazumima jer sporazumi su mnogo važni, ali samo da kažemo o ovim pomorcima. ja ne znam tačno podatak, drago mi je da sam čuo ovde da je to pet hiljada ljudi ali znam mnoge i pomorce i znam mnoge koji rade na brodovima, mnogo onog osoblja koje radi na brodovima i u Hrvatskoj uzima licence i preko hrvatskih firmi sve to radi, kao osoblje u restoranima, itd. u ovim velikim, što bi rekli, ne ovaj što je bio kod Venecije, nego ovim drugim brodovima.Mislim da je izuzetno važno, to je devizni priliv ali isto tako to će biti značaj, jeste to dodatna obaveza nekim zdravstvenim ustanovama koje dobiju licencu, ali je to dodatni prihod u krajnjem slučaju koji mogu da obezbede.Rekao bih bih kako se on zove, da li pomorski ili ne, nije to ništa sporno, mi jesmo pomorska zemlja u krajnjem slučaju, čim izlazimo negde na more, da li preko drugoga, ali kada sednemo na Dunav mi siđemo do mora, spustimo,

da „Železnice Srbije“ može faktički da ugovara saobraćaj odmah direktno, a ne da se posebni ugovori prave i da onda različiti špediteri uzimaju više para.Hvala još jednom, kažem da ćemo podržati sav ovaj pakte zakona.

stranku.Reč ima narodni poslanik Zlata Đerić. ministre, kako ste sami rekli, 70 dana ste na ovoj funkciji, preuzeli ste resor koji je zaista u privrednom smislu istinski moćan, ali preuzeli ste i probleme koji ne samo da su stariji od vašeg mandata, od mandata prethodnog ministra, nego se bojim da su stariji i od naše mlade demokratije, pa možda i od godišta mnogih ovde prisutnih poslanika.Dakle, problemi u saobraćaju stalno nastaju,s talno se rešavaju i ma koliko imali dobre volje da ih rešimo, opet će nastati neki novi, ali naravno, naša tendencija treba da bude da uvek ovu privrednu granu učinimo profitabilnom, da je modernizujemo i da je vidimo u sistemu EU kao moćnu privrednu granu koja nas uvodi na velika vrata u svet u svet moćnih država.Dakle, evo ja ću samo jednu stvar prvo i na početku prokomentarisati o prvom zakonu u ovom setu od osam zakona, oko čega smo svi malo danas komentarisali, to je ovaj naziv interoperabilno, pa smo se svi složili da je on nešto rogobatan, nešto tuđ. Moram kao filolog da kažem da se bunim i da se gnušam kad čujem da više ne razgovaramo nego četujemo, da guglamo ne pretražujemo, da lajkujemo a ne volimo, a bojim se da smo mogli uz malo više napora ali ovo je sad samo slobodna opservacija pošto vidim da su mnoge kolege na to reagovale, pa i vi gospodine ministre, da nađemo reč i da imamo reč. Ona glasi prožimanje, jer interoperabilno znači mogućnost, sposobnost da se zajednički radi, da u okviru jednog sistema, više sistema zajednički rade, to je bukvalno njeno značenje, znači inter između opera i rad, tako je prevedeno, znači prožimanje sistema u okviru železnice, to bi možda bilo najpribližnije našem jeziku pa smo tako možda mogli kao što rade Hrvati u svojoj praksi, da sačuvamo nešto od naše jezičke tradicije, ali, Bože moj, toliko se već tih stručnih naziva ugradilo u našu zakonodavnu praksu, tako da ovaj, osim što će biti težak za izgovor, neće mnogo promeniti na samom kvalitetu zakona.Ovaj zakon je svakako bio nužan jer je zakon koji je na snazi star 15 godina, a mi smo juče razgovarali o jednom zakonu koji je na snazi već 20 godina. Dakle, mnoge su se i političke i ekonomske državne okolnosti izmenjale u ovom periodu i izmenile su se potrebe, tako da je potreba za ovim zakonom svakako u ovom trenutku važna. Ovaj zakon ne može da se posmatra odvojeno od Zakona o železnici.To su dve zajedničke celine i samo zajedno mogu da funkcionišu u potpunosti. Ovaj zakon usklađuje bezbednost na železnici sa evropskim zakonodavstvom i evropskom praksom. Tako smo mi to videli. To je potreba, jer železnica Srbije je u sistemu evropskih železnica. Ona ima sve ove probleme o kojima smo danas govorili. Ove probleme neće rešiti ni ovim zakonom. Ove probleme o kojima smo govorili može da reši samo ozbiljnim finansijskim sredstvima. Kako do tih sredstava doći? To je, naravno, odgovornost države i Vlade na koji način će svoju železnicu učiniti konkurentnijom i profitabilnijom, pre svega, u međunarodnim saobraćajnim strukturama.Ono što je istina i to se ovde mora reći, a to je da zaista sve železničke sisteme, svih evropskih država, njihove države subvencionišu. Možda se to tamo ne zovu subvencije, ali pomažu ih države. Nigde nije železnica profitabilna, ali je nužna da postoji. to je kao što se pozorište ni u jednom gradu ne izdržava od prodatih karata, ali ga grad održava zato što mu je potrebno zbog mnogo drugih stvari. Tako je i sa železnicom.Dakle, železnice postoje u svim zemljama i samo radi kratke informacije. Recimo, Švajcarci su deo svoje železnice, Švajcarci sa svim svim onim prihodima i saznanjem kako oni uspešno ekonomišu i raspoređuju svoj budžet i finansije, prodali, i to putnički deo, Italijanima. Dakle, bez ikakvih kompleksa, poštujući samo ono što jeste interes države i pre svega ono što pomaže državi da i nadalje dobro funkcioniše.Takođe, rekla bih nešto o ovom kratkom ovom kratkom zakonu koji ste predložili, izmene i dopune Zakona o javnim putevima, i sve ono što je do sada rečeno, ne bih da se ponavljam. U svakom slučaju, poštuje se i interes budžeta i omogućiće se da se veće pare kontrolisano sliju u budžet Republike Srbije. To je prva namena. Interes građana je da će mogućnost snabdevanja gorivom imati u onom objektivnom i adekvatnom prostoru. Dakle, svi su pominjali danas Pojate i neke sa pumpama koje su nicale jedne pored druge. Takvih pumpi smo se nagledali na mnogim relacijama u Srbiji. Dakle, znamo kako je to nastajalo, ali ovo je problem koji će, nadam se, u dogledno vreme na ovaj način biti uspešnije rešen, pre svega, po državu Srbiju, po one koji se na pumpama nalaze, a to su građani koji sipaju gorivo i prolaznici koji u Srbiji vrlo često, putnici koji putuju na putu iz Evrope ka Dalekom Istoku preko Srbije.Onaj treći zakon, o sporazumima nećemo govoriti, koji je ovde danas pred nama, a o kom smo najmanje govorili je zakon o izmenama i dopunama Zakon o pomorskoj plovidbi.Dolazim iz grada koji izlazi na dve državne granice, znači Sombora, preko Dunava, prema Hrvatskoj i prema Mađarskoj. Samim tim imamo i dosta potreba da se zainteresujemo za ovaj zakon. Više ću vam reći stvari koje se tiču problema brodarstva, zato što je to moja obaveza kao narodnog poslanika, poštu su mi se obraćali građani u obe ove opštine, posredno i u one druge dve opštine u našem okrugu.Usput, gospodine ministre, koristim priliku da vas zamolim, mislim da je u najavi vaša poseta Apatinu. Pozvana sam takođe da se priključim kada budete u poseti Apatinu. Očekujem da ćete obići obe kapetanije, da ćete sagledati problem luke u Apatinu, mogućnost izgradnje luke u Apatinu, jer izgradnjom luke u Apatinu bi svakako doprinela razvoju, ne samo Zapadnobačkog okruga,

očekujemo.Pozdravljamo u ovom zakonu licenciranje, koje ste najavili, agencija koje su posredovale. Tu je do sada vladao, blago rečeno, jedan haos, jedan užas, ogromna zloupotreba ljudi koji su tražili način da rade na brodovima.

njihov broj mnogo veći, možda čak i duplo veći. Mogla bih to da vam proverim. Nisam tako ne upoznata sa ovom materijom. Bila sam u Savetu plov puta od 2005. do 2007. godine. Imam i privatno

bih vas da to uzmete u obzir prilikom usvajanja amandmana i možda da bude čak amandman Odbora.Nemojte odbaciti mogućnost, odnosno nemojte da propustite priliku da Vojna akademija i naša Brodarska škola ostanu trenažni centri. Gospodine ministre, sav kadar koji se ovde školovao je najrespektabilniji u Evropi. Zato sam vas navela odakle imam te informacije. Najrespektabilniji. Naši brodari koji plove, mornari, naši pomorci koji plove po Evropi vrlo rado su angažovani u nemačkim, holandskim u belgijskim firmama. Kada sretnete brodove tih zemalja videćete da je velik deo ili obavezno jedan deo posade odavde.Bilo bi dobro da je Vojna akademija ozbiljnije uključena u ovo. u ovo. Zaista, poštujući ovo što je stiglo kao mejl i oko čega ste vi na početku govorili svima nama kao poslanicima, ne mogu da se pomirim i da prihvatim da će neki privatni trenažni centri u Mađarskoj, Sloveniji, ne daj Bože, Crnoj Gori imati bolje uslove i bolje kadrove za obuku od kadrova koje mi imamo na Vojnoj akademiji i Brodarskoj školi. školi. Tu treba biti veoma ozbiljan.Zašto vam to kažem? Zato što znam slučaj, recimo, jednog momka koji je treći oficir. Znači, da bi postao treći oficir, da bi dobio licencu, tri hiljade evra je platio u Crnoj Gori ispit plus dve

brodarsku, jer znate da je tendencija Evrope da se do 2020. godine preko 20% saobraćaja drumskog izmesti na vode, što je svako ekonomski isplativije, što pokreće jedan poseban privredni točak i što je svakako ekološki zdravije, a znamo koliko Evropa na tome insistira i radi.Ovako radi.Ovako kažu oni da pravna i fizička lica masovno vrše registraciju svojih brodarskih firmi u inostranstvu, naročito u zemljama u okruženju, u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Moldaviji itd, zbog preskupih taksi. Da li oni imaju više računa da im takse budu niže? registracija jednog broda u Srbiji košta čak 10.000 evra, u BiH od 500 do 1.000 evra, u Hrvatskoj oko 2.000 evra, u Moldaviji oko 1.000 dolara ili u Nemačkoj oko 3.000 evra. da ih pustimo da registruju i dalje van naše zemlje?Kontrolni pregledi su svake godine toliko skupi i neuporedivi sa kontrolnim pregledom, recimo, nemačkog eksperta koji se naplaćuje od 300 do 600 evra, a kod nas od 3.000 do 4.000 evra. Dakle, to su neke stvari koje vas mole brodari da sagledate.Takođe, mole vas da sagledate mogućnost da se pristupi izgradnji benzinskih pumpi na vodi. Dakle, da bismo mogli da omogućimo plovilima koji koriste naše vodene puteve da čamce, jahte i brodove snabdeju gorivom na vodi. Do sada se to vršilo isključivo tako da su mogli da, uz procenu carinika, koji im odredi koliko mogu da ukrcaju goriva, na izlasku iz zemlje ponesu gorivo.Naravno da to onda i prostorno nije obavezno, ali ostavljaju prostor bar za sumnju da postoji mogućnost mita i korupcije.Takođe, ono što ih interesuje zašto naša država ne uvede reciprocitetan stav prema državama Rumunije recimo i ostalim državama koje nam ne dozvoljavaju transport i prevoz robe pod našom zastavom kao trećom zastavom u transportu, a mi to tolerišemo u našoj plovidbenoj praksi.Dakle, praksi.Dakle, oni su svakako želeli da imaju mogućnost da se sretnu sa ministrom saobraćaja, da iznesu sve te probleme. To je grana koja nije toliko vidljiva kod nas koliko je vidljiv železnički i drumski saobraćaj, ali su u njoj velike šanse i veliki potencijali. Svakako, smatram da biste imali šta da čujete od njih i da bi oni svakako imali u vama, pre svega, dobronamernog saradnika sa mogućnostima da bar deo njihovih problema rešite.Smatram da biste trebali da upriličite jedan susret sa menadžmentom JRB, jer to je firma koja je treća po značaju i ugledu u ovom delu Evrope. Oni zapošljavaju oko 500 ljudi. Nemaju nikakve subvencije. Žive znači isključivo od tog saobraćaja i treba saslušati i ono što oni imaju da kažu po pitanju ovih problema.Dakle, što se tiče svih ovih zakonskih predloga koje ste nam doneli, znamo da su oni u proceduri Narodne skupštine duže nego što ste vi ministar. Mislim da ste ih dobro danas odbranili i predočili. Imamo priliku kada budu amandmani da o tome još razgovaramo. Svakako je dobra namera i dobra volja svih nas i vaša da saobraćaj u Srbiji bude još uspešnija privredna grana i u ime toga mi ćemo kao poslanička grupa Nove Srbije u danu za glasanje podržati vaše predloge.

i samo vrlo kratko da iskomentarišem nekoliko stvari.Nadam se da imate razumevanja za činjenicu da mi je ovo prvi set zakona koji branim pred ovim parlamentom i još uvek očigledno imam veliki entuzijazam da svaku stvar razjasnim i da oko svega razgovaramo i pokušamo da se razumemo do kraja, uz zahvalnost obema poslaničkim grupama što će podržati čitav set zakona, samo da se osvrnem na nekoliko stvari.Na početku, gospođo Đerić, sastanak sa udruženjem naših prevoznika, vlasnika kompanije koji se bave vodnim transportom i saobraćajem, molim vas dogovorite sa gospođom Trifunović, sa zadovoljstvom ću učestvovati na takvom sastanku i mnoge od ovih stvari koje ste vi ovde danas pomenuli, mene izuzetno interesuju i želim da napravimo neki iskorak. Pre svega, mislim da je vreme da dobijemo prve benzinske stanice na vodi zato što mislim da je skandalozno ono što se godinama dešava. Ja sam svedok toga svakog leta na beogradskim rekama, gde ljudi nose u kanisterima gorivo i to niti je bezbedno, niti je humano, niti je odgovorno. Jednostavno, treba omogućiti ljudima, a veliki broj ljudi i živi i funkcioniše na vodi tokom cele godine, pogotovo u letnjem periodu. Mi smo kao ministarstvo za taj segment u potpunosti spremni i sa Agencijom za luke smo u mogućnosti da obezbedimo svima koji ispune tehničke uslove i kapacitete, da da u taj poslovni projekat uđu.Nažalost, nećemo moći da prihvatimo amandman vezano za trenažne centre i uključivanja Vojne akademije i Brodarske škole u taj koncept apriori. Vojna akademija i Brodarska škola imaju sve mogućnosti da se licenciraju i da taj posao obavljaju u skladu sa zakonom i sa propisima, kao i bilo ko drugi.Moram drugi.Moram da vas podsetim da mi u vremenu kada se ta obuka i taj trening obavljaju na taj način imamo 250 krivičnih prijava od strane MUP zbog povrede zakona i drugih propisa u procesu obuke i da smo pod ozbiljnim oditom evropskih agencija za pomorsku bezbednost i da dolaze i ovog meseca, 19. i 20. i da ovih pet ili 10 hiljada ljudi o kojima vi govorite mogu da izgube mogućnost da rade na brodovima širom sveta zato što bi mi kao država doveli u pitanje taj sistem obuke i sistem licenciranja.Vojna akademija akademija i Brodarska škola su apsolutno dobrodošli, ali moraju da se licenciraju i oni. Verujem da je njima lakše da se licenciraju za taj projekat nego bio kome ko bi takav trenažni centar otvarao da dolazi iz inostranstva.Kada je u pitanju

ste rekli, moram da kažem da Vojna akademija i Brodarska škola ni ranije nisu davali licencu za tu za tu vrstu delatnosti, jer je to stručno znanje, a oni su i u ranijem periodu davali samo osnovna znanja, tako da je za to zvanje i ranije moralo da se ide u inostranstvo. Tu Tu nismo napravili nikakvu novu otežavajuću okolnost, već je reč o postojećoj situaciji. Sve ostalo apsolutno podržavam i apsolutno stojim na raspolaganju da na tome radimo.Vezano za ovo o čemu je gospodin Anđelković govorio, kada je Niš u pitanju, ponavljam, imamo otprilike neke tri ideje. Jedna je ideja železnice da se ne dira ništa, jedna je ideja ljudi iz Niša da se promeni sve, jedna je ideja ljudi iz mog ministarstva da se nađe neko međurešenje koje bi bilo optimalno i zadovoljilo, pre svega, ljude u Nišu. Nišu. Meni je interes, pre svega, da zadovoljimo ljude u Nišu, a železnice će morati da se prilagode onome što su interesi države i lokalne samouprave. Ne možemo svi da vrtimo oko železnice, već obrnuto, železnica će da se vrti oko gradova, ali i da to bude jedan funkcionalan sistem u kome železničke stanice neće biti na 20 kilometara One moraju da budu u gradu i moraju da budu funkcionalno vezane za grad.Vi ste u velikoj meri, gospodine Anđelkoviću, u pravu. Mi vrlo nekritički govorimo o visini sredstava koja se izdvajaju za železnicu. Međutim, da ne glumim Pašića, svi ste u pravu, i vi što kažete da to nije mnogo para, ali i ovi ljudi koji kažu da se ne zna kako se te pare troše. De fakto mi moramo da izađemo iz sistema u kome su to subvencije za plate.Na primer, u Hrvatskoj, prema podacima kojima mi raspolažemo, Hrvatska izdvaja nekih 300 miliona evra godišnje, od duplo više od ovoga što mi izdvajamo. Međutim, oni to ne rade kroz subvencije za plate, nego kroz ugovore za održavanje infrastrukture i ugovore za prevezene putnike. Upravo zato oni prevoze četiri puta više putnika nego mi.Ponavljam, otprilike neka politika ovog ministarstva će biti restrukturiranje železnica s jedne strane, na način o kome sam više puta govorio danas i drugo je restrukturiranje i naših javnih finansija i njihove uloge u sistemu sa železnicama, gde treba da izađemo iz subvencija i da uđemo u konkretne ugovore. Toliko novca po ugovoru za održavanja, kada realizujete, biće plaćeno, toliko sredstava po ugovoru za prevoz putnika, kada realizujete, biće plaćeno.

zahvaljujem se na razumevanju.Ne sumnjam u vašu dobronamernost i želju sigurno da ostavite trag u ovom resoru. Vidim da imate energije da to učinite.Neću vas licemerno pozivati kao ono sasecite vi u železnici, pa pokažite …, jer znate šta bi se desilo? Sada ću samo malo da karikiram šta bi se desilo kada biste vi sproveli neko drastično otpuštanje u jednom sporom sistemu kakva je železnica, inertnom i sistemu koji ne želi da se menja. Odmah bi se digli sindikati, a onda bi smo mi političari krenuli u susret sindikatima da vas razapnemo. Naravno, šalim se oko toga.Htela sam da vas najdobronamernije zamolim, to je problem oko koga se može dugo polemisati, ali jeste vrlo jasno da treći, drugi i prvi oficir su najskuplje licence i mi treba da se borimo da se to ovde polaže, pošto imamo Akademiju i brodarsku školu već kakvu imamo. Ako je tu neki problem, mi se kao država moramo izboriti da se one licenciraju, ali da se taj novac slije u budžet Srbije. O tome sam govorila. Znači,

predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u svom današnjem obraćanju u okviru zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa o setu zakona iz oblasti saobraćaja osvrnula bih se na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Republike Srbije i Australije.Navedeni Sporazum je potpisan 14. maja 2013. godine sa ciljem da se u potpunosti urede odnosi u oblasti vazdušnog saobraćaja između dve zemlje.Reč je o savremenom sporazumu koji sadrži elemente tipa otvorenog neba i kojim se ispunjavaju visoki standardi u međunarodnom i civilnom vazduhoplovstvu.Sporazum će otvoriti mogućnost da avio-prevoznici iz Srbije dobiju priliku za obavljanje direktnog prevoza sa Australijom, ali i sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kinom i Novim Zelandom.Ovim predlogom zakona po prvi put se uređuju specifična pitanja i to: obavljanje intermodalnog saobraćaja, koji daje mogućnost stranama u ugovoru prava da angažuju bilo koji vid kopnenog prevoza trećim zemljama, pružanje usluga zemaljskog opsluživanja, korišćenje prava na utvrđivanje tačno određenog vremena poletanja i sletanja vazduhoplova koji se dodeljuje avio-prevozniku u cilju obavljanja ugovorenog saobraćaja.Značaj ovog sporazuma mogu da potvrdim i kao predsednik poslaničke grupe prijateljstva sa Australijom, pošto sam u potpunosti upoznata sa celokupnim odnosima između naše dve države.Podsetiću vas da je prvi bilateralni sporazum između dve države potpisan još davne 1900. godine. Konzularni odnosi su uspostavljeni 1941. godine. Puni diplomatski odnosi uspostavljeni godine.Primena i važnost ovog ugovora najviše će se reflektovati na našu dijasporu u Australiji koja ima dugu tradiciju.Prema zadnjem popisu iz 2011. godine, u Australiji živi oko 70.000 Srba, mada se smatra da je taj broj znatno veći i da se kreće između 100 i 150 hiljada tako da primenom ovog sporazuma sigurno će se uspostaviti još jedna jaka veza matice i dijaspore.Ovaj sporazum nije bitan samo za naše Srbe u Australiji, već i za ukupno unapređenje političke, ekonomske, naučno-tehnološke, kulturne, prosvetne, sportske i druge vidove saradnje između dve zemlje.Verujem da će se uspostavljanjem avio linije na relaciji Beograd-Sidnej- Beograd, Beograd-Brizben-Beograd i Beograd-Melburn-Beograd pokazati sve prednosti sporazuma o kojem danas raspravljamo.U skladu sa tim, poslanička grupa SPS će podržati navedeni sporazum, kao i ostale predloge zakona iz ovog načelnog pretresa. Hvala.

ako znamo da je mreža železničkih pruga u Srbiji stara više od jednog veka, ako znamo da je polovina svih pruga izgrađena u 19. veku, ako znamo da od 3.800 samo trećina je elektrificirano i ako znamo da imamo samo 283 kilometara dvokolosečnih pruga, bilo koji predlog, a posebno ovako kvalitetan predlog, izražavam zadovoljstvo i sigurno će svi podržati nešto što dovodi modernizaciji naših pruga.Svi pričamo o problemima od pre 40 godina. Pa, bilo ih je. Hajde da se pokrenemo, damo nešto moderno i novo, a mislim da je ovaj zakon upravo nešto moderno i novo i nešto što donosi i kvalitet u radu železničkog saobraćaja u Srbiji. Zato u svakom pogledu podržavamo i mere Vlade i mere rukovodstva, odnosno poslovodstva „Železnica Srbije“.Kada već govorimo o ovom zakonu, prvo o čemu bih nešto rekao, to je ovaj pojam interoperabilnosti. Šta je to? Sposobnost različitih sistema za zajednički rad ili, neka druga definicija, sposobnost heterogenih sistema da rade zajedno što je moguće bolje.U

zakona pokazala je mnogo nedostataka koji se pre svega odnose na nemogućnost otklanjanje tehničkih prepreka u železničkom saobraćaju, problema u uspostavljanju međunarodnog železničkog saobraćaja, kao i uočenih nedostataka i razlika sa propisima EU iz ove oblasti. Iz ovoga se vidi da je osnovni cilj ovog predloga zakona povećanje bezbednosti železnice i integrisanje naše železnice u železnički sistem EU.Najjednostavnije EU.Najjednostavnije rečeno, Predlog zakona definiše jedinstvo železničkog tržišta, tehnička pitanja i bezbednosne uslove prevoza koji su usklađeni sa relevantnim aktima EU u oblasti železničkog saobraćaja. Tu se pre svega misli na Direktivu 2004/49 o bezbednosti na železnici, Direktivu 2007/59 o izdavanju sertifikata mašinovođa i Direktivom 2008/57 o interoperabilnosti železnice. Ovim zakonom se, pre svega, definiše iz oblasti bezbednosti implementacija tehničkih specifikacija interoperabilnosti. Uređuje oblasti istraživanja nesreća i incidenata, ovlašćenja prijavljenog tela, priznavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz koji važi u zemljama EU, uvođenje registra za železnička vozila i infrastrukturu i drugo.Predlogom zakona razvoj i unapređenje na železnici i poboljšanje pristupa tržištu usluga prevozom železnicom obezbeđuje se na sledeći način: harmonizacijom regulative sa zemljama EU, izradom zajedničkih bezbednosnih ciljeva i metoda zarad veće harmonizacije pravila iz nacionalnih propisa, definisanjem odgovornosti svih učesnika u železničkom saobraćaju i definisanje zajedničkih načela za upravljanje i regulisanje bezbednosti na železnici i nadzor nad njom. Takođe, Predlogom zakona u svim segmentima koje zakon uređuje velika pažnja je poklonjena oblasti zaštite životne sredine.Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima stanice za snabdevanje motornih vozila postaju sastavni deo javnih puteva, za razliku od postojećeg rešenja, gde su deo pratećeg sadržaja. Na ovaj način se obezbeđuju dodatna sredstva upravljaču javnog puta na osnovu naknada.Predlogom zakona, naftovodi, skladišta nafte, naftne baze svrstavaju se u infrastrukturne sisteme. Takođe, shodno Direktivi 2004/54, koja se bavi minimalnim uslovima bezbednosti tunela propisuje odgovarajuća akta koja donosi Vlada.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi proističe iz obaveze naše države da, kao potpisnik Konvencije o radu pomoraca, usaglasi domaće zakonodavstvo sa odgovarajućim odredbama konvencija o radu pomoraca, koje se tiču izdavanja odobrenja pravnim licima koji obavljaju poslove posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, pitanje radnog vremena pomoraca, pitanje radnih i životnih uslova na brodu, kao i pitanje postupaka iz partijacije pomoraca.Predlog zakona definiše ovlašćenja zdravstvene ustanove za pregled pomoraca u skladu sa zahtevima Konvencije, Međunarodne pomorske organizacije i Svetske zdravstvene organizacije. Hvala lepo. Hvala, gospodine predsedavajući.Pošto

skupština je u više navrata govorila o stanju železnica. Imali smo pre nekoliko meseci, tačnije u januaru 2013. godine, Konvenciju o učešću srpskih železnica u međunarodnom saobraćaju, pa smo imali nekoliko zakona koji se tiču usvajanja kredita za železničku infrastrukturu. Ovog puta pred nama je jedan veliki zakon i zato sam želela da govorim o Zakonu o železnicama pre svega, iako se, ovo kako se moderno u parlamentu kaže, upakuje u paket, pa imate svega po malo, a ni o čemu zapravo ne možete da govorite.Misleći govorite.Misleći da je mnogo i vrlo važno govoriti o bezbednosti železničkog saobraćaja i govoriti o tome šta treba da radimo u budućnosti, jer takođe spadam u one koji vole da sanjaju ali volim da imam i brojeve ispred sebe, pa kada imam brojeve onda bogovi ćute i ja na osnovu toga planiram.Hoću da kažem da ovaj zakon jako i po mnogo čemu liči na zakon iz 2005. godine. Zakon iz 2005. godine, stručnjaci kažu bio je vrlo dobar. On je najavio reforme, pokušao je da podeli sistem, pokušao je da unese u sistem jako mnogo elemenata modernih železnica, ali ono na čemu je on pao i na čemu će da padne i ovaj zakon jeste to što je nerealno planirao. Jeste to što se nije oslanjao na činjenice sa kojima raspolaže naš sistem i nije stvar u tome da li neki sistem želi da se menja. Ni jedan sistem po zakonima fizike ne želi da se menja dok ne pukne. Ali, prosto mi se čini da je vrlo važno kada planiramo i kada hoćemo da unapredimo nešto vodimo računa o onom čemu smo mi sada.Moj sada.Moj utisak, a ne samo moj utisak, nego i vrlo stručnih ljudi koji su samnom radili na ovom zakonu, jeste da zakon kao da je pisan za neku drugu zemlju, za neki drugi sistem u nekom drugom svetu.Hoću svetu.Hoću da kažem nekoliko parametara od kojih bi volela da počnem, pre nego što počnem da kritikujem. Danas železnica imaju 3.809 kilometara železničke mreže, su magistralne pruge, elektrificirano je samo 32,7%. Ne čini li vam se da je to malo? Jeste, to je jako malo. Samo 45% pruga ima dozvoljeno osovinsko opterećenje od 22,5 tone, dok je na 30% pruga jako veliki procenat. To opterećenje ispod 16 tona. Samo 7% pruga u Srbiji ima dva koloseka. To je 276 kilometara. Samo 3,2% pruga, na toliko posto pruga vozovi mogu da voze 100 kilometara na sat, sanjali ne sanjali, toliko mu dođe i najveći deo pruga preko 50% su one gde vozovi mogu da razvijaju brzinu do 60 kilometara. Na 16% mreže vozovi maksimalno mogu da voze brzinom od 30 To je 535 kilometara. Na tih 535 kilometara naše železnice su morale da proglase tačke, 320 tačka gde se vozi laganom vožnjom. Šta vam je lagana vožnja? To je ona vožnja do 20 i 30 kilometara. To vam je ono što se u Srbiji zove 21 vek, a ono što se u evropskim železnicama zove rani 19.Ako

na svim ostalim delovima mi te brzine od 100 kilometara ne možemo da razvijamo, sem u snu. Moram da kažem, čak i na ova dva pravca

a mi u ovom zakonu u prvim članovima od 3. do 5. govorimo o nekim komercijalnim brzinama i te brzine su od 200 kilometara, te brzine su od 250 Izvinite, gde možemo mi da se uklopimo u taj sistem na našim prugama? Prosto, to nije naš sistem i mi u taj sistem ne možemo da uđemo tek tako. Naročito ne možemo da uđemo tek tako ako smo za 10 godina u modernizaciju infrastrukture utrošili 168.000.000 evra, odnosno remontovali samo 136 kilometara pruge.U Srbiji se kvare čak i ruske lokomotive o kojima je neko danas pokušao da govori na vrlo pežorativan način, ne nije problem u tome što smo mi uzeli loše lokomotive, nego je problem što one mogu da voze ispod 50 kilometara, a na našim prugama se vozi ispod 50 kilometara i zbog toga se one kvare. O kom mi sistemu možemo da govorimo ako su ovo parametri koje sam ja ovde iznela? Da li mislimo da će taj sistem da podigne svoj kapacitet ako usvojimo ovaj zakon, ovakav kakav je? Samo od sebe će se dogoditi.Moram da vam kažem od 1957. godine EU, odnosno Evropa praktično pravi svoju jedinstvenu saobraćajnu politiku. Danas može da govori o brzinama o kojima govori preko 200 kilometara itd. i to samo pojedine zemlje. Mi mislimo kada usvojimo zakon, da ćemo odmah iskoračiti i da ćemo odmah krenuti na te visoke evropske standarde, za nas previsoke evropske standarde ili mislimo ako usvojimo direktive preporuke i sve ostalo stvari će same od sebe da se odvijaju. Neće. Ima mnogo stvari koje moramo sami da uradimo i zato pozdravljam to što kažete – hajde da radimo da radimo i slažem se hajde da radimo, ali moramo da napravimo strategiju šta hoćemo i moramo da napravimo zakon koji će biti primenljiv na sistem o kojem mi govorimo.U članu 62. koji se odnosi na signalno sigurnosni uređaj i tehničke uslove, takođe potpuno nerealno planiranje. U tačkama 2, 3. i 4. govorite ponovo o srpskim prugama neviđenim brzinama od 100 do 160 kilometara na sat i navodite da će naši sigurnosni signalni uređaji takođe pratiti ovo. Naravno neće, jer naši sigurnosti signalni uređaji su za brzine od 40 do 60 kilometara, najviše do 80 kilometara i mi tu treba da se zadržimo. Šta ćemo da radimo sa tim signalnim uređajima? Kako ćemo obezbediti ove ako nam ljudi ginu na pružnim prelazima, ako su nam pružni prelazi neobezbeđeni?Nemam tačan podatak, ali dolazim iz Valjeva, tamo svake godine imate bar četiri ili pet žrtava na pružnim prelazima. Prosto, hoću da vam kažem, hajde da vidimo sa čim raspolažemo, a onda ćemo da sanjamo. Lako je sanjati, ali morate nešto i da uradite u međuvremenu.Još nekoliko podataka pre nego što dalje komentarišem. „Železnica“ zvanično ima 480 lokomotiva, i 8500 teretnih i 550 putničkih vagona.

onda u članu 79. – uređaj i oprema putnih kola i navodite šta sve treba da imaju. Kažete da treba da imaju uređaj za osvetljenje, uređaje za grejanje, verovatno i za glađenje, pa to ne podrazumevate, sanitarno higijenske uređaje.

znam da li sada kada ste sve ovo naveli šta sve treba da poseduju ta vozila, da li ćete isključivati iz saobraćaja one koji to nemaju? Bojim se da ćete onda ostati sa strašno malo vagona i da ćemo imati probleme.Zatim, članovi od 84. do 88. su uslovi koje moraju ispuniti železnički radnici i to su članovi gde se govori o stručnoj osposobljenosti, naročito u članu 88. gde govorite o redovnim proverama stručne osposobljenosti koja se do sada vršila za železničke radnike dva puta godišnje. Sada predlažete da to bude jednom godišnje. Moja procena i procena ljudi koji su godinama u struci jeste da ovo predug rok, da će se ljudi opustiti i da je vrlo značajno da se stručna osposobljenost zaista proverava makar jednom godišnje. To kažu oni u sistemu, drži tenziju i to znači da će se ljudi zaista osposobljavati da bi zadržali svoje poslove. To je vrlo važno.Drugo, ono što mi ostaje nejasno, iz zakona nisam uspela da to vidim, govorite o centrima koji će se od sada baviti stručnim osposobljavanjem i navodite da će to biti privredna društva, druga pravna lica. Nudite naravno i uslove koje oni moraju da ispune da bi se time bavili.Meni se čini da vi zaboravljate da imate resurs i da je taj resurs unutar železnice i da su to ljudi koji su u sistemu godinama i koji jako dobro znaju šta treba da znaju ljudi zaposleni na železnici i zaboravljate da koristite taj resurs. Ovde mi se više čini kao mogućnost da neko drugi sa strane dobije taj posao, a uvek se pokazalo u praksi da je ono što se dobija u sistemu potpuno adekvatno znanje i potpuno primenjivo znanje.Svi smo znači, i vi i ja sa ove strane, potpuno svesni toga da je obučenost ključ uspeha, da su obučeni ljudi vrlo važni za sistem, pa bih volela da dobije odgovor kako je moguće da recimo direktor unutrašnje kontrole na železnici bude gipser koji je završio neki sportski menadžment i zaposlio se na tako vrlo, vrlo odgovornom i važnom mestu, direktora unutrašnje kontrole? Da li i za njega važe isti uslovi zaposlenja? Da ne nabrajam ostalih 174 novozaposlenih za vreme ove vlade.Poglavlje koje nosi naziv – Istraživanje nesreće i incidenta za istrage, to su 119. do 127. članovi. za mene bio važan i vrlo ključni deo, naročito član 119. on je ključni član za ovo. Za nas su to važne stvari jer kad dođe do ovakvih situacija, do incidenata, do nesreća vrlo je važno imati unapred potpuno jasne procedure i znati na koji način treba da na koji način treba da se reaguje. Vrlo je važno definisati na koji način treba da se reaguje.Meni ostaje nejasno kod ovog tela za istragu, pa bih molila prosto, da neko pokuša da odgovori - ko formira telo za istragu? Govorite da će, u stavu 8. tog člana, da će imati velike resurse. Ja pitam – ko obezbeđuje te resurse? Odakle dolaze ti resursi? Zatim, koliko članova ima to telo? Kog su profila, vi govorite samo o jednom, da će to biti glavni istražitelj, i to čak, govorite u kondicionalu - da bi trebalo da to bude čovek koji se tim bavio, ne govorite da to mora, a to je vrlo važno.Dalje, u članu 120. stav 2. kažete da oni ne treba da iznose pretpostavke. Pa to se valjda podrazumeva da ne treba da iznose pretpostavke. Njihov posao su činjenice. Vi tu u tom članu 19. imate toliko mnogo stvari koje su potpuno mutne, a za mene su to ključne stvari, i mislim da je važno da ih razjasnite. Kaže – obim istrage i postupak u postupak u sprovođenju tih istraga utvrđuje telo za istrage. Znači, telo koje ste osnovali samo određuje šta će da istražuje. Pa nije valjda? Valjda dobije neki zadatak. Neću dalje o tome jer ću gubiti vreme, a volela bih da govorim o tome kad budemo o amandmanima govorili.Vrlo besmisleno zvuči sledeći stav. Kažete - u članu 125. odnosi se na obaveze upravljanja železničkog prevoznika pri istrazi nesreće ili incidenta. Znači sada i železnički prevoznik takođe osniva komisiju, telo koje će se baviti ovim, i sad pazite, u stavu 1. kažete da je njegov zadatak - sve što nije telo za istragu uradilo treba da uradi ova komisija. Pa prosto ne razumem koliko ćemo mi puta ići, koliko tih stvari treba da se po istom tragu ove stvari odigravaju. Prosto mi je neverovatno. Ali, mislim da ovde treba da razjasnimo i mislim da je dobro da dobijem odgovore na ovo.Da ovo.Da dalje ne detaljišem, ali hoću da kažem moj osnovni utisak o zakonu i hoću da kažem šta ja mislim da treba uraditi da bi železnički sistem konačno bio sistem koji ide napred zato što smo tako zacrtali, zato što smo uložili u njega, zato što smo dobro planirali, a ne zato što tako piše u zakonu pa će se samo od sebe dogoditi. Dakle, vrlo je važno doneti zakon koji je primenjiv, koji će pomeriti sistem i koji će ga uvesti u reforme. Moj utisak je da ovaj zakon nije primenjiv. On priča neku lepu priču, ali nije primenjiv i mi smo, DSS, podneli preko 30 amandmana na ovaj zakon, nadam se da ćemo o tome moći da razgovaramo kasnije.Dalje, treba uskladiti propise sa EU i vi to konstantno radite, ali pre toga morate da osavremenite sistem. Sistem mora da bude savremen da bi smo mogli da ga usklađujemo. Ne razumem kako ćemo uskladiti ovakav sistem sa standardima o kojima smo govorili. Prošli ministar mi je rekao - pa dobro, ali mi to hoćemo da uradimo, to ćemo uraditi, ići ćemo napred. Ništa se nije dogodilo u međuvremenu.Zatim, u železnicu treba uložiti značajna sredstva i ovi krediti jesu jedan deo toga, ali treba još sredstava i treba pronaći način da se ona osavremeni.Ono što je zaista za mene ključno, stručni ljudi treba da rade u Železnici i da vode Železnicu. Ne možemo mi svi da radimo u Železnici. Ja za sebe kažem da ne mogu. Hvala. Reč ima narodni poslanik Slavoljub Vlajković. **Slavoljub Vlajković** Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovani saradnici, poštovane kolege narodni poslanici, pred nama se danas zajedno sa ostalim zakonskim predlozima nalazi Predlog zakona o interoperabilnosti Železnice. U evropskim propisima interoperabilnost označava potpuno usklađenost sistema koji treba da doprinesu adekvatnom funkcionisanju železničkog sistema, odnosno železničkog saobraćaja u celini a posebno kada je u pitanju postizanje velikih brzina na prugama. Železnički sistem i železnički saobraćaj u Srbiji suočavaju se sa nedostatkom moderne infrastrukture, primerene savremenim potrebama nepovezujući između mreža sistema nepouzdanošću, tako da ne ispunjavaju potpuna očekivanja korisnika Da bi se navedeni drugi nedostaci otklonili potrebno je ličnih velikih napora na putu unapređivanja Železnice na bolje umrežavanje kvaliteta usluga visokog standarda bezbednosti i otvaranja nacionalnog železničkog tržišta.Kao zemlja koja je kandidat za članstvo u EU moramo biti svesni da u železničkom transportu u Srbiji mora pratiti razvojne tendencije železnice evropskih zemalja kako bismo mogli ravnopravno da učestvujemo u uslugama zajedničkog transporta na međunarodnom nivou.Oblast nivou.Oblast bezbednosti u železničkom saobraćaju u našoj zemlji uređeno je u važećim Zakonom o bezbednosti železničkog saobraćaja iz 1998. godine. Od tada do danas oblast železničkog saobraćaja pretrpela je velike promene od kojih su se najnovije desile usvajanjem Zakona o železnici maja ove godine. Promene koje su unete u novom zakonu nisu same po sebi dovoljne, tako da je neophodno donošenje ostalih zakona i podzakonskih akata kojima će biti uređena ova oblast, a koji prate ovaj krovni zakon, jer dobar zakonski okvir stvara uslove za unapređenje i modernizaciju železničkog saobraćaja i železničke infrastrukture.Jedan od najvažnijih razloga za donošenje ovog zakona jeste neophodnost daljeg usklađivanja propisa RS sa relevantnim propisima EU u ovoj oblasti. Potrebno je u domaće propise ugraditi najvažnije direktive Evropske komisije koje se odnose na bezbednost interoperabilnost železničkog saobraćaja. To su pre svega Direktiva Evropske komisije broj 2004/49

radi uspostavljanja kvaliteta mreže usluga putničkog i robnog transporta, kao jednog od najjeftinijih i ekološki najbezbolnijeg vida transporta.Kada je reč o bezbednosti železničkog saobraćaja osvrnuo bih se na gorući problem sa kojim se suočava grad iz koga dolazim kao najveći grad južno od Beograda. Grad Niš predstavlja važnu saobraćajno čvorište u ovom delu Balkana. Na njegovoj teritoriji ukrštaju se izuzetno važni putevi i pravci koji iz Zapadne Evrope idu na istok i jug kontinenta.

kao raskrsnice međunarodnih puteva u narednim godinama dodatno će se povećati kada se završi izgradnja Koridora 10. Treba podsetiti da izgradnju drumskog pravca prati i plan za izgradnju železničkog koridora. Iako ove činjenice nedvosmisleno ukazuju na značaj i potencijal geografskog položaja Niša kada je reč o drumskom i železničkom saobraćaju, grad Niš se suočava sa velikim problemom u pogledu železničke infrastrukture.Naime, Niš je danas jedan od retkih gradova u svetu kroz čiji centar prolazi železnička pruga. Po svemu sudeći, železnička pruga će još dugo deliti Niš na dva dela, dok će kroz grad tutnjati vozovi, sada sa 50, a uskoro verovatno i sa 100 kilometara a građani u stambenim naseljima na svakih pola sata će osećati zemljotres u svojim domovima.Pored toga, sve nas ozbiljno opominje podatak da je u protekle tri decenije više od 30 ljudi poginulo prelazeći prugu. Svesni smo da je izmeštanje železničke pruge iz centra Niša ozbiljan i skup projekat koji podrazumeva i elektrifikaciju te trase, ali očekujemo da će JP „Železnice Srbije“ imati razumevanje za realizaciju ovog projekta. U tom smislu, u ime građana Niša, molim da Ministarstvo saobraćaja, kroz svoje investicione planove za naredni period, sagleda i ovaj za Grad Niš izuzetno ozbiljan problem.Realizacija takvog projekta sigurno predstavlja i deo obaveza koje Srbija preuzima kao obavezu u modernizaciji železničkog saobraćaja i železničke infrastrukture, kako bismo kao država koja je značajni tranzitni pravac od severa ka jugu i istoku kontinenta bili konkretniji u oblasti železničkog saobraćaja.S uverenjem da ovaj zakon predstavlja još jedan korak bliže ka uspostavljanju evropskih standarda u oblasti železničkog saobraćaja, poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona, kao i ostale zakone iz ovih objedinjenih pretresa.Još jednom bih se zahvalio ministru na ova tri moguća rešenja jer smatram da je to ono pravo, jer mi imamo, na kraju, i skupštinsku odluku i mislim da ćemo zajedno sa Ministarstvom naći najbolje rešenje za Grad Niš. Hvala.

gospodo narodni poslanici, u okviru ove objedinjene rasprave ja ću se zadržati samo na Predlogu zakona o zaštiti i bezbednosti železnice.Kao što smo više puta danas naveli, svi znamo da su srpske železnice u jako lošem stanju, da mreža železničkih pruga je u nekim delovima starija čak i više od jednog veka. Ono što je takođe zastrašujuće jeste činjenica da je samo 283 kilometara pruge dvokolosečno, takođe i primer da je u prethodne tri decenije godišnje u proseku remontovano tek nešto oko 36 kilometara pruge, a da je pri tom godišnje planirano da bude remontovano negde oko 191 kilometar pruge. Možemo da izračunamo da je 30 godina u nazad svake godine

a naravno morala je da se zadrži i očuva bezbednost saobraćaja na prugama, desilo se to da je na prugama morao biti uveden tzv. režim lagane vožnje, što znači da sada imamo situaciju da se naši vozovi kreću prosečnom brzinom tek negde oko 40 kilometara na čas.Takođe, još nešto što ne ide u prilog železnici jeste i to da je prosečna starost vučnih vozila i putničkih kola preko 30 godina. Međutim, iako „Železnica Srbije“ godinama u nazad je bila u jako lošem stanju, zvanični izveštaj koji sam dobila od „Železnica Srbije“ za proteklu godinu donosi mali pomak i nadu da ćemo možda uspeti da napravimo pomak i u ovoj oblasti. Naime, u izveštaju „Železnica Srbije“ koji sam dobila za prethodnu godinu stoji da je na dan 30. jun 2013. godine broj laganih vožnji bio smanjen za oko 13% u odnosu na 30. jun 2012. godine. Takođe su objavljeni i brojni radovi na remontu pruga, kao što su recimo mašinsko regulisanje koloseka na oko 634 kilometra, takođe je zamenjeno oko kilometar šinskih polja, te je zamenjeno i četiri putna prelaza.Kao rezultat svega navedenog u izveštaju stoji da je ostvaren transportni prihod koji je uvećan za oko 16% u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupan prihod uvećan za nešto više od 7%. Takođe, iz svega navedenog stoji da je rashod u odnosu na prethodnu godinu smanjen za nekih 12%.Predlog zakona koji je danas pred nama predstavlja još jedan od koraka koji usklađuje naše zakone i propise sa zakonima EU. Do sada važeći zakon, koji je regulisao ovu oblast, usvojen je davne 1998. godine i usvojio ga je savezni parlament u tadašnjoj SRJ. Jedan od osnovnih Jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona jeste da poveća bezbednost i integriše srpske železnice u železnički sistem EU. Takođe, Takođe, ovaj predlog zakona ima za cilj da se uskladi i sa Zakonom o železnici, koji je usvojen u maju mesecu ove godine.Što se samog teksta zakona tiče, ja ću se osvrnuti na samo neke od članova. Recimo, odredbama članova od 37. do 43. Predloga ovog zakona uređeno je upravljanje bezbednošću kroz železnički saobraćaj.Zatim, odredbama članova od 44. do 53. bliže je određen pojam, sadržina i način izdavanja sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom kao i priznavanje stranih licenci, te i sam način oduzimanja sertifikata.Odredbama od 62. do 66. ovog predloga zakona uređena je i kontrola saobraćaja, odnosno saobraćajne signalizacije i železničke telekomunikacione mreže. Najčešći problem i nesreće koje su vezane za železnički saobraćaj upravo se dešavaju zbog lošeg funkcionisanja te signalizacije, te zbog toga da na prugama ne rade rampe. Takođe smatram da je veoma bitno da se ova oblast uredi ovaj predlog zakona upravo tako nešto i donosi.Članovima od 75. do 83. bliže se određuje održavanje vozova.Donošenjem jednog ovakvog zakona jasno se definišu svi elementi koji se odnose na samu bezbednost saobraćaja i takođe, ponavljam da ovaj zakon predstavlja usklađivanje sa zakonima EU. Srpska napredna stranka će svakako podržati donošenje jednog ovakvog zakona.

peta tačka je objedinjena rasprava. U okviru ove tačke su tri zakona: Zakon o železnici, Zakon o plovidbi i Zakon o javnim putevima. Ja ću se usredsrediti na Zakon o javnim putevima, pošto su moje kolege već pričale o prethodnim zakonima.Izmene i dopune ovog zakona obuhvataju osam članova koji se menjaju. Na početku moram istaći jednu činjenicu, gospodine ministre, da ovaj zakon nije prošao javnu raspravu. Zakonopisac kaže da su ovo promene koje ne interesuju građane Srbije. Mislim da su i te kako bitne promene i interesuju građane Srbije i interesuju stručnu javnost, pošto su ovo suštinske promene, a ne formalne i kozmetičke, kako ih neko naziva.Dakle, naziva.Dakle, da počnemo od početka, vezano za član 2, zakonska odredba koja predviđa da se u okviru javnih puteva implementiraju i stanice za izdavanje goriva motornih vozila. Šta će država učiniti? Država će pokušati da ekspropriše zemljište na pojedinim lokacijama, na taj način što će posle toga to zemljište preimenovati u građevinsko zemljište i ponuditi to zemljište na licitaciju. Ponudiće određenim privrednicima, u modernom rečniku se privrednici zovu tajkunima, ili pojedincima koji će konkurisati za ove lokacije.Pokušavam da objasnim da ovaj sistem nije dobar, s obzirom da dolazim iz jednog malog mesta i znam kako se tamo licitacija izvodi. Dođe lokalni šerif, badža, sa svojom kamarilom, izlupa šamare onima koji su u prostoriji i uzme poslovni prostor ili zemljište po najpovoljnijim uslovima. Nadam se da će država na jedan korektan način raditi ovu ovu licitaciju, jer u zakonu ne stoji na koji će način to raditi i ko će to raditi, a ja se nadam da ćete nekim podzakonskim aktom to i definisati.Druga stvar o kojoj želim da pričam je sigurno zakonska odredba koja se menja u članu 6, a govori o vanrednom prevozu i dozvolama. Govori se o tome da će ministar

idemo u jednu neizlaznu situaciju.Dakle, EU je nama predložila da donosimo antikoruptivne zakone. Ovo je jedan koruptivan zakon, gde jednom pojedincu omogućavamo da donese sva ta pravila, nebitno ko je taj ministar. U nekim drugim vremenima će se taj ministar promeniti, ali trebamo da donesemo kvalitetne zakone koji će omogućiti našim pokoljenjima da kažu da je to jedan kvalitetan i dobar zakon. Iz tih razloga pretpostavljam da će sve oči biti uprte u tog ministra i njegov rad će biti predmet sumnje.Da bi se to izbeglo, mi kao stranka nudimo rešenje. Najbolje bi bilo da ste oformili jedno operativno telo, jednu komisiju, normalno Vlada da oformi i da u tu komisiju uđu stručnjaci ili da uđu ljudi koji se bave ovom delatnošću. To bi bila jedna adekvatna zakonska odredba koju ste trebali da implementirate u ovaj zakon. Vi znate da je Srbija na 83 mestu po stepenu korupcije u svetu i jedan ovakav koruptivni zakon će upravo doprineti da Srbija bude još na višoj stopi, na višoj razini.Pričamo razini.Pričamo o javnim putevima i nekorektno je da ne kažemo nešto o problemima na Koridoru 10. Dolazim iz Jablaničkog okruga. Pretpostavljam da da znate o problemima koji se dešavaju na toj trasi. Malopre ste pričali da je najkritičnija deonica od Grdelice do Vladičinog Hana i ja otprilike želim da govorim o tim problemima, o problemima tih ljudi koji se nalaze na toj trasi.Više puta sam ovde govorio o građanima varošice Predejane koji su protestovali zbog trase Koridora 10, koja zaobilazi tu varošicu. Vi znate da se mi svi poslanici ovde zalažemo, vi kao Vlada, deklarativno za ravnomerni regionalan razvoj. Na ovaj način, pošto je trasa Koridora10 zaobišla varošicu Predejane, vi se prema tim građanima ponašate kao maćeha. Mi smo kao lokalna samouprava par puta reagovali da se ta trasa izmeni, čak smo i podneli projekat idejnog projekta. Međutim, Vlada i preduzeće koje se bavi ovom problematikom nisu prihvatili. Nadam se, ako ne prihvatite i ne uslišite želje tih građana i lokalne samouprave, da ćete podstaći iseljavanje sa tih da vam kažem i da vam sugerišem jednu bitnu stvar, da je član vaše političke opcije, inače predsednik Skupštine grada Leskovca, podneo krivičnu prijavu protiv vašeg člana, bivšeg ministra, gospodina Mrkonjića, koji sada, vidim, nije u sali, kao i protiv bivšeg ministra za prostorno planiranje, gospodina Dulića.Drugi problem koji se desio skoro, ovih dana, vezan je za Udruženje „Grdelica Koridor“, tako se zove. Građane koji su trebali da uđu na svoj posed zaustavila je policija. Nemaju oni ništa protiv, oni znaju da tu treba da prođe trasa, bez ikakvih predrasuda. Međutim, ne žele da budu građani drugog reda, žele da ih neko uvaži. Oni imaju odluku Osnovnog suda Leskovca, koja kaže da država mora po nekim normama da ih isplati. Međutim, preduzeće koje izvodi ove radove ne želi da ih isplati po tim normama koje je doneo Osnovi sud. Čak su se i drznuli i poslali dopis predsedniku suda da utiče na sudiju koji je doneo jednu takvu odluku.Dakle, odluku.Dakle, oni žele da razgovaraju sa nekim, ali niko ih nije primio, niti se pak neko oglasio da ih primi i da ih sasluša. Evo prilike, gospodine ministre, da vi, kao jedan od resornih ministara koji je vezan za ovu problematiku, primite te ljude da vam objasne problematiku.Moram reći i istaći da je Velimir Ilić istakao želju da se vidi sa tim ljudima, ali trebamo da dogovorimo sastanak. Dogovor je bio da i vi tom sastanku takođe prisustvujete.Dakle, Demokratska stranka Srbije, što se tiče ovih zakona, neće podržati, pošto ste čuli iz diskusije mojih uvaženih kolega da smatraju da ovi zakoni treba da izađu iz procedure i treba još da se dorade. Mi smo na neki način amandmanski reagovali i poslali vam poruku da imamo određen koncept

ministar Antić. **Aleksandar Antić** Da ne mislite da se ja po prirodi stvari zahvaljujem na svim diskusijama, zaista doživljavam da su sve one dobronamerne i u cilju da da iznađemo najbolje moguće rešenje, tako da se zahvaljujem i na ove tri diskusije. Nažalost, nisam bio i prilici da čujem veći deo diskusije gospođe Milice Vojić Marković.Prvi Vojić Marković.Prvi put sedim ovde kao ministar, ali je nemoguć sistem u kome vi očekujete da ministar treba ovde da sedi svaki minut ove rasprave, bez mogućnosti da napusti ovu salu na par minuta. Zaista nisam od početka rasprave izlazio iz sale i vrlo mi smetaju komentari da ćete vi da diskutujete iako ministar ne radi svoj posao. Mislim da to zaista nije korektno. To nije korektno, pošto sam bio ovde od jutros i svaki minut sam ovde bio, sem tih nekoliko minuta. Možda bi i mi ministri trebali neki sindikat da oformimo, pa da imamo pravo po kolektivnom ugovoru da napustimo salu na par minuta.Moji salu na par minuta.Moji saradnici su sve vaše primedbe notirali i razmotrićemo ih. Moram da kažem da smo amandmane veoma ozbiljno analizirali i da je jedan broj amandmana prihvaćen na tekst zakona, ali o tome ćemo nakon što se završi rasprava u načelu. Znači, već su u Ministarstvu neke amandmane prihvatili i uputili ka Vladi.Ono što sam hteo da iskomentarišem je iz domena onog što sam čuo, a da mi deluje važno – telo za istrage nesreće. Da, to je jako

Ono što deluje kao neko najoptimalnije rešenje, pošto mi imamo telo za istrage nesreća u vazdušnom saobraćaju, a imamo obavezu da ga formiramo i u vodnom saobraćaju i u železničkom saobraćaju, pa je možda neki koncept i neko rešenje da napravimo da to telo ima jedan ozbiljan sistem i jednu ozbiljnu organizaciju, da ono istražuje te najteže nesreće u svim vidovima saobraćaja. Inače, prevoznik, operater, oni će nastaviti da istražuju one akcidente

najteže.Katarina Rakić je imala jedan izveštaj sa puno elemenata o napretku u određenim segmentima funkcionisanja „Železnica“, koji su meni poznati i koje ja podržavam. ima još prostora da to sve unapređujemo i nadam se da će „Železnice“ zajedno sa Ministarstvom i sa Direkcijom železnica biti posvećeni tome da sistemski unapređujemo stvari.Ono što mislim da treba da nam bude neki kratkoročni prioritet je rešavanje putno-pružnih prelaza. Ono što je problem, već sam rekao, jeste da su od 2.500 tih ukrštanja pruge i puteva samo nekih 480 potpuno adekvatno zbrinuti. I na njima imamo dosta problema. Imamo krađe na opremi, pa onda moramo da da te stvari rešavamo interventno.Ono što mislim da bi bilo možda neko kratkoročno rešenje koje bi smanjilo opasnost je da kod svakog od tih 2.489 putno-pružnih prelaza uredimo jedan ozbiljni ležeći policajac koji bi de fakto usporio saobraćaj i koji bi uticao na povećanu bezbednost u saobraćaju. Izaći ću sa nekom takvom inicijativom i prema „Putevima Srbije“ i prema „Železnici“. Mislim da bi to moglo da, ponavljam, uspori saobraćaj i natera učesnike u saobraćaju da obrate pažnju i vide da li se nešto dešava na prugama. To nije neko ozbiljno rešenje i sistemsko rešenje, ali može da da određenog efekta.Konačno, gospodin Aleksandar Pejčić, Predejane, Grdelice, Badža. Kad su Predejane u pitanju, vi znate, to je stvar koja je davno rešena. Mene je dočekala sledeća situacija – da je stvar otišla predaleko, da je usvojen i nakon onog idejnog projekta i glavni projekat, da je obavljena tenderska procedura, definisani izvođači radova i da je projekat u realizaciji.Jednostavno ne znam na koji način i da sad imam najbolju nameru prema tom pitanju, a moram vam reći da nemam odnos prema tom pitanju zato što jednostavno mi je delovalo iracionalno da se bavim nečem što je davno rešeno, ali ne znam, evo i da postoji s moje strane potpuna želja ne znam kako bih to mogao sada da zaustavim, a da to ne izazove skandale, poništavanje tendera, ogromnu štetu za ovu državu i velike cene preprojektovanja, klejmove prema izvođačima i tome slično. Jednostavno, ukoliko neko ima neku novu ideju kako to pitanje da se reši, ja sam potpuno otvoren i ljudi u Ministarstvu su potpuno otvoreni da tu ideju saslušamo.Kad je Grdelica u pitanju, ja sam insistirao na tome

iz prostog razloga što mislim da niko nema razloga da zaustavlja državne projekte od državnog interesa. Bio sam dole kod Vranja i tim građanima sam, sa kojima nažalost nisam imao direktan kontakt, ali sam poručio da u ovoj konkretnoj situaciji građani imaju dve opcije. Jedna opcija je da prihvate cenu eksproprijacije koja je određena u postupku koji je za to definisan i druga je da vode postupak ukoliko smatraju da im nisu sva prava adekvatno opredeljena. Jedino što nemaju pravo je da blokiraju državu da radi autoput. Tako da nikakav faul prema tim građanima nije izvršen. Oni nisu prihvatili cenu, država je ušla, uvela investitora, a oni mogu da vode postupak i da svoja prava ostvaruju u sudskom postupku. Ne vidim da je tu bilo šta sporno.Kada su u pitanju ove benzinske stanice i vaša iskustva sa badžama koji dolaze po manjim sredinama i zavode red. Moram da vam kažem da je onda bolje što se taj posao prenosi u državu, državu, što će se i ovo Ministarstvo baviti time, jer mi imamo posla i sa vodnim saobraćajem i sa mornarima, znači, ovde postoji možda i neki Popaj koji će da sredi tog Badžu i nemate razloga da brinete previše.I konačno, član 6. Znam da ste vi to pročitali dobro i nema potrebe da ga čitam vama, ali ću ga pročitati javnosti radi zato što zaista ga niste lepo pročitali.Znači, kaže – ministar donosi propis o uslovima koje mora da ispuni podnosilac zahteva za izdavanje dozvole. Znači, ne vrši ministar dodelu, nemojte, molim vas. To je jednostavno jedan od podzakonskih akata koji se donosi i govori o uslovima. Kad se kaže uslovi misli se da se ispunjavaju elementi Zakona o prevozu, o uslovima i načinu, koliko dana unapred i koja dokumentacija se podnosi, o vrstama, u zavisnosti od vozila i tereta, o rokovima, da li važi za sedam dana, mesec dana, sadržaj obrazaca, izgled itd., a ne a ne o tome da ministar donosi dozvole i da bilo kome on ima diskreciono pravo da opredeli samo dozvolu. Upravljač puteva izdaje dozvole, a ne ministar, ministar samo propisuje uslove. Zahvaljujem. **Milica Vojić-Marković** Hvala gospodine predsedavajući.Gospodine ministre, žao mi je ako ste pogrešno razumeli. Samo sam vrlo jednostavno rekla, ja ću da radim svoj posao onda kada me je prozvao predsedavajući. Prosto nema razloga da se povlačim i stavljam od svog rođenog posla za koji sam se prijavila da radim.Hajmo da se vratimo na telo za istrage. Kažete biće uređeno nekim drugim zakonom, nekim drugim pravilnikom. To je ono što mi se čini da ne valja. Mislim, a to piše i ovde u zakonu, i to sam naravno pročitala. Ali, mislim da je mnogo bolje da takvu stvar uredimo ovde i na odmah, jer tu ne treba puno, dva člana rešavaju sve ovo zašta sam postavila pitanje i našta ste vi pokušali da odgovorite. Pravilnici prvo kasne. Drugo, kasne i godinama. Mogu da vam navedem zakone za koje po šest godina nije urađen pravilnik i ne može zakon u punom kapacitetu da se primenjuje.Drugo, onda javnost i poslanici nemaju uvid kako je to regulisano u Poslovniku, a bilo bi jako dobro da 250 ljudi ovde danas sa vama može da razgovara i vašim saradnicima o tome da li je to adekvatno, manje adekvatno i da na to može da interveniše.Tako, da mislim da bi bilo jako dobro, da je to regulisano ovde i vrlo jednostavno regulisano. Znam da i sada postoje komisije, da prevoznici imaju komisije raznog stepena, raznog ranga koje treba da budu upućene i da rešavaju i da razrešavaju situacije koje su akcidenti, incidenti, nesreće i Mislim, moj je utisak da su to dve potpuno različite stvari i mislim da te dve paralelne stvari nema potrebe da teku na isti način i dvostruki resursi da se troše. Imate telo za istrage. To telo za istrage treba da se bavi tim. Ono treba da daje preporuke za bezbednost jer će utvrditi razloge zbog čega će se dogoditi nesreće ili teža nesreća. Mislim, da bi bilo dobro da svi ovde možemo da se izjasnimo. Hvala.

privrednika. Znači, ne na predlog Ministarstva, nego na predlog privrednika. To se u, rekao sam u modernom rečniku kaže, tajkuna. Kažem vam iz tih razloga.Inače da vam pročitam ono što ste vi meni pročitali, a niste pročitali do kraja. Kaže se – ministar donosi propise o uslovima koje mora da ispune podnosioci zahteva za izdavanje dozvola o uslovima i načinu izdavanja dozvole, o vrstama dozvole, rokovima, važenja dozvole kao i o sadržaju i izgledu obrasca, dozvole za obavljanje vanrednog prevoza.Znači, ministar je vlastan, s obzirom da donosi pravila igre, kako se kaže, on je taj, ne direktno, ali sigurno upravljač taj će izdavati dozvole, ali ministar donosi propise.Druga stvar, kada je vezano za ove probleme o kojima smo pričali o Koridoru 10. Dakle, udruženje građana Koridora 10 i te kako imaju prava da uđu na svoj posed. Oni nemaju ništa protiv toga da tu prođe trasa, ali žele da ih neko sasluša i da svoja prava ostvare. Ista kategorija zemljišta u Vladičinom Hanu, u Preševu je četiri puta više plaćena.

je reč o Predejanima, inače, ću vas podsetiti da su građani Dimitrovgrada da bi rešili svoj problem i promenili trasu stopirali auto-put. Mi imamo odluku Skupštine za takve radikalne mere, ali nećemo. Mi želimo da partnerski razgovaramo sa Vladom Republike Srbije. Nadam se da će Vlada uslišiti želje i lokalne samouprave i građana varošice Predejene. U slučaju da se desi da prođe, da ih zaobiđe trasa Koridora 10, to će biti, verujte čekaonica smrti. Ljudi će se iseliti iz tog prostora. Zbog toga želim da razgovaramo sa vama. Zahvaljujem. Sušec** Poštovani predsedniče, uvaženi gospodine ministre, uvaženi predstavnici Ministarstva saobraćaja, dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ima za cilj stvaranje uslova za neometano odvijanje železničkog saobraćaja na celoj teritorij Republike Srbije. Bezbednost železnice u ovom zakonu predstavlja železnički sistem i železničke radnike koji zajedno ostvaruju uslove za neometan rad i odvijanje železničkog saobraćaja. Dok interoperabilnost železnice u ovom zakonu predstavalja železnički sistem koji nam na bezbedan način omogućava železnički saobraćaj na određenoj mreži.Razlog mreži.Razlog za donošenje Predloga zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice proizilazi iz potrebe usklađivanja propisa Republike Srbije u oblasti železničkog saobraćaja, sa propisima EU, i Direktivom EU, i to Direktivom broj 2004/49 koja se odnosi na bezbednost železnice, Direktivom 2007/59 koja se odnosi na izdavanje sertifikata mašinovođama, Direktivom 2008/57 koja se odnosi na interoperabilnost železnice.Moram da napomenem ono što je vrlo bitno, a to je da je Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ima cilj usklađivanja sa novim Zakonom o železnici koji je stupio na snagu pre šest meseci, i da sa ovim zakonom čini nerazdvojivu celinu u regulisanju železničkog saobraćaja na celoj teritoriji Republike Srbije.U Predlogu zakona o bezbednost i interoperabilnosti železnice urađeni su i definisani elementi koji se odnose na interoperabilnost za konvencionalni železnički sistem, i železnički sistem velikih brzina. Zatim činioci interoperabilnosti i elementi strukturnih podsistema, ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti i verifikacije strukturnih podsistema, energije, infrastrukture, signalno sigurnosnih uređaja, saobraćajna signalizacija i telekomunikacija, regulisanje i upravljanje saobraćajem, kao i uspostavljanje jedinstvenih sistema praćenja i izveštavanja o stanju bezbednosti u železničkom saobraćaju.Predlog zakona predviđa izdavanja i dozvola, sertifikata i ovlašćenja koje izdaje Direkcija za železnicu u skladu sa propisima EU. Ovim predlogom zakona daje se ovlašćenje Direkciji za železnice za donošenje određenih propisa koji su od velikog značaja za bezbednost i interoperabilnost železničkog saobraćaja, kao i obaveznog izveštavanja sa rokovima, formatom i sadržajem, u skladu sa Direktivom EU.Donošenjem novog Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u skladu sa propisima EU je od velikog značaja za budućnost i razvoj „Železnica Srbije“. Jednom rečju, budućnost razvoja „Železnica Srbije“ predstavlja interes Republike Srbije i njenih građana. Iz razloga razvoja i unapređenja rada „Železnice Srbije“, kao i ispunjavanje međunarodnih obaveza Republike Srbije prema EU u oblasti železničkog saobraćaja, poslanička grupa SNS će u danu za glasanje podržati Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice. Hvala. Poštovani predsedniče Skupštine, uvaženi ministri sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, pred nama je danas set zakona iz saobraćaja i ono što na samom početku mogu da kažem, to je da će SNS podržati ovaj set zakona.Fokusiraću se na dva zakona. Prvi zakon je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima, koji je značajan sa tog aspekta što predviđa da benzinske pumpe postaju sastavni deo javnog puta. To znači da će država u narednom periodu putem eksproprijacije zemljišta, na planski i uređen način određivati mesta na kojima će biti postavljene benzinske pumpe, da nam se ne bi desilo ono što se inače dešavalo do sada, da benzinske pumpe budu postavljene na razdaljini od pet do deset metara jedna od druge, i da na taj način otežavaju pristup, te usluge građanima. To je jedan od razloga zašto smatram da je ovaj Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima značajan. Takođe, značajan je i sa aspekta povećanja budžeta, jer će benzinske pumpe plaćati naknadu za korišćenje tog zemljišta dugoročno upravljaču puteva.Ono na šta bih želela da se fokusiram malo više, to je Zakon o pomorskoj plovidbi, pre svega iz razloga što je on proizišao upravo iz potrebe da se usaglasi naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU, pre svega sa Konvencijom o radu pomoraca koju je ova Skupština ratifikovala. Naime, za drugi kvartal 2013. godine predviđena je poseta Evropske agencije za bezbednost plovidbe, a koja se tiče nadzora o vršenju obuke pomoraca, kao i nadzora rada onih državnih ustanova i svih drugih subjekata, koji se bave iz oblasti pomorstva. Broj pomoraca u našoj zemlji svakako je veliki. On je preko 5.000. Veliki deo naših državljana plovi na prekookeanskim brodovima, pod stranim zastavama. Oni mesečno uplaćuju veliku svotu novca na račune svojim članovima porodica, ovde u Srbiji.Ovo usaglašavanje Zakona o pomorskoj plovidbi sa evropskim zakonima, takođe značajno i za sve ove ljude, kako se Republika Srbija ne bi našla na crnoj listi zemalja i kako naši pomorci ne bi došli u nezavidan položaj.Ono što želim da pohvalim, to je pre svega, licenciranje agencija koje se bave posredovanjem u zapošljavanju pomoraca, upravo sa tog aspekta što sada po ovom zakonu, agencije za posredovanje ne mogu da naplaćuju sredstva u u posredovanju od pomoraca, nego to naplaćuju od poslodavaca. Taj iznos koji su pomorci do sada morali da daju, otprilike oko 200 evra, ali nije ni to toliko strašno, koliko je strašno da su ove agencije za posredovanje u zapošljavanju pomoraca, uglavnom u najvećem delu bile u zoni sive ekonomije, što znači da najveći broj ovih agencija nije imao potpisane sporazume sa međunarodnim kompanijama za pomorsku plovidbu.Nadam se da će ovaj član zakona

da napomenem da je ovo standard inače koji je bio predviđen 1996. godine i da do sada najveći broj tih agencija nije poštovao, odnosno nije sprovodio ovaj standard.Što se tiče drugog standarda koji ni jedna agencija, a koja postoji za posredovanje u zapošljavanju pomoraca, nema ispunjen, to je ovaj standard za upravljanje kvalitetom.Ovde u ovom zakonu vidim da je predviđeno da u roku od godinu dana, s obzirom da to iziskuje veće materijalne troškove,

to je licenciranje zdravstvenih ustanova koje se bave lekarskim pregledom pomoraca.Naime, po preporuci SZO, zdravstvene ustanove koje se bave lekarskim pregledom pomoraca, moraju da budu licencirane, na taj način što će specijalisti medicine rada proći dodatnu obuku, odnosno kurs iz pomorske medicine, kako bi mogli na kvalitetan i validan način da izdaju lekarska uverenja za pomorce koji plove na prekookeanskim brodovima. Sem propisanog obrasca, za izdavanje lekarskog uverenja, ovim predlogom zakona, predlaže se i vođenje zdravstvenog kartona za pomorce sam lekarski pregled je jako značajan i mislim da specijalisti medicine rada upravo iz oblasti pomorske medicine, treba i da ga daju, iz razloga što su pomorci, iz posebno otežanim uslovima što se tiče buke, isparavanja itd.Ono što bih htela da zamolim ministra i ono što otprilike negde prepoznajem kao nedostajuću kariku u ovom zakonu, to je što je za donošenje ovog zakona, u glavnoj diskusiji su učestvovali, kako vi navodite samo predstavnici privatnih subjekata koji se bave posredovanjem uz zapošljavanje pomoraca.U cilju zaštite pomoraca i njihovog prava, molim vas da preduzmete aktivnosti kako biste uspostavili kontakte sa Udruženjem pomoraca, ali i Srednjom školom za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, koja dugi niz godina postoji u Beogradu i koja školuje kadrove za nautiku, kao i kadrove za tehnički rad za tehnički rad u utrobi broda. Oni poseduju pomorske oficire i ljude koji su jako motivisani u ovoj struci.Takođe,

došli u situaciju da budu iskrcani s broda upravo zato što neke zemlje kao što je Panama insistiraju da pasoš, breveti i pomorska knjižica budu izdati iz jedne zemlje. Uglavnom se do sada radilo o tome da su naši državljani dobijali dobijali pomorsku knjižicu u Lučkoj kapetaniji u Beogradu, da su imali naše pasoše, a da su za brevete odnosno za licence morali da odlaze u druge zemlje, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, kako bi se uopšte ukrcali na prekookeanske brodove.Ovaj zakon predstavlja korak više u zaštiti pomoraca, posebno što se tiče nekih njihovih osnovnih prava koji se odnose na radno vreme, na njihovu zdravstvenu zaštitu, itd. Ali, svakako da u ovoj oblasti treba i dalje raditi, kako bi se položaj pomoraca na najbolji način zaštitio, a i država svakako imala korist od toga, s obzirom na novčane iznose koje pomorci moraju da plate drugim državama za dobijanje bremeta i sertifikata.

ja ću prevashodno govoriti o Zakonu o bezbednosti i interoperabilnosti u železničkom saobraćaju. Ako znamo da interoperabilnost znači mogućnost više sistema da homogeno deluju, više heterogenih sistema da homogeno deluju i da informacije koje kruže u tom sistemu bez dodatnih potrebnih nekih informacija mogu da se koriste i da služe korisnicima. Jeste ovo malo rogobatna reč, ali, jednostavno, takva je kakva jeste i trebamo da i nju, kao i ovaj zakon,

Ako bismo pravili zakone sada za naš železnički sistem onakav kakav jeste, prevaziđen, i ti zakoni bi bili prevaziđeni. Ovaj zakon ne samo da nije neprimenjiv, nego ako ljudi koji ga budu sprovodili budu dovoljno vešti da na pravi način objasne i zaposlenima u „Železnici“ šta će dobiti ovim zakonom, može da bude jedan od krovnih zakona u našoj železnici.Analizirajući ovaj zakon, pronašla sam sve elemente upravljanja sistemom menadžmenta kvaliteta, ISO standarda 9001 i jednostavno mislim da je to osnova ovog zakona, kao i drugih evropskih ISO standarda koji su neophodni, kako za železnički tako i za drugi saobraćaj i mi ih moramo implementirati, hteli to ili ne.Ovaj zakon je apsolutno primenjiv, bez obzira da li se na našim prugama kreću vozovi 30 km na sat ili 200 km na sat. Kada se radi o bezbednosti, mora da se poštuju elementi bezbednosti i jednostavno kada govorimo možemo da vidimo da ovaj zakon sveobuhvatno obuhvata i apsolutno sve resurse, a to znači i ljudske resurse i infrastrukturu i jednostavno u okviru infrastrukture pruge, kao ležeću infrastrukturu, i infrastrukturu pogonskih mašina, odnosno lokomotiva, odnosno vozova.Ovim zakonom apsolutno su obuhvaćeni svi elementi, što znači da može da se primeni i na postojeći sistem, ali on je praktično preventivni i može da se primeni i na sve buduće sisteme koje mi budemo uvodili. Jednostavno, nije primenjiv samo za sadašnjost, nego se jednostavno može primenjivati i u budućnosti.Osim toga, ovim zakonom, osim resursa, obuhvaćeni su i drugi elementi koji se odnose na preveniranje rizika. Čuli smo u više navrata o formiranju komisija koje će se baviti uzrokom odnosno posledicama nekih nesreća. Ja mislim da je ovim zakonom odlično urađeno što su u analizama preveniranja rizika prevashodno dati elementi za preveniranje nekih prethodnih nesreća koje su se desile, određivanje kritičnih kontrolnih tačaka koje trebamo uspostaviti u ovaj sistem i njih prevenirati kako do nesreće ne bi došlo.Nesreće koje se dešavaju u železničkom saobraćaju, kao i u avionskom saobraćaju, retke su. Ali, kada se dese, odnose veliki broj žrtava. Upravo iz tog razloga moramo sve učiniti da radimo prevashodno na prevenciji.Kada govorimo o prevenciji, posebnu pažnju trebamo da obratimo i na ljudske resurse. Znači, lekarski pregledi ljudi koji na železnici treba da budu urađeni na adekvatan način. S druge strane, svakako treba da uzmemo u obzir da i kadar koji radi na železnici mora da se zanovi mladim ljudima, podmlatkom, koji će moći da prihvate sve nove izazove i da jednostavno budu sposobni i takvog zdravstvenog stanja, a i kapaciteta obrazovanja, da mogu da prate nove tehnologije u ovoj oblasti.Još jedna stvar koja mi se dopala u ovom zakonu – zaštita životne sredine, odnosno jedan deo koji se odnosi i na zaštitu životne sredine ali i na bezbednost železničkog saobraćaja, kao i okolnih naselja – odnosi se na kontrolu buke, preveniranja i nastanka posledica zbog prolaza određenih vozova, odnosno vibracija koje mogu da nastanu prilikom

nalaze.Sve u svemu, ako budete dovoljno vešti da ovaj zakon sprovedete na adekvatan način, ne sumnjam uopšte da će biti velikih otpora jer su ovo velike i strukturne promene i nose ih ljudi. Oni mora da prihvate jednostavno novi sistem, novi sistem vrednosti, novi sistem kontrole. Ovaj zakon nosiće sa sobom punu papirologiju u početku, dok se ne uspostavi kao i svi drugi sistemi kvaliteta, ali posle dobit koja se dobija i ušteda ovakvim načinom poslovanja je veoma velika.Srpska velika.Srpska napredna stranka će svakako podržati ovakav zakon. Ministre, zahvaljujem se, zakon je veoma dobar, primenjiv je i samo treba da naiđe na razumevanje i zaposlenih a i ostale javnosti. Hvala vam.

železnice negde u Srbiji leta gospodnjeg 2013. godine, jure vozovi 30, 40, a negde bogami i svih 50 km na sat. Ali, važno je stići.

Kod nas to ne može da se desi. Naše mašinovođe mogu slobodno da kucaju poruke, čestitaju rođendane, jer pri ovakvim brzinama nema ni velikih ni malih krivina da može da ispadne i da se prevrne.Često nas porede sa Japanom. Kažu kako Japanci, pa njihov voz, znate u Japanu ide 500 kilometara na sat, sad su ga testirali, ali to nije voz, to ne ide po šinama, to je magnetima podignuto i to je više avion. Vozovi su ovi naši što idu po šinama, škripi, pa kad onaj majstor zakoči, ispadaju varnice a svi putnici otpozadi stignu napred u jednom momentu.Kada

moram samo parametara da kažem da je mreža železničkih pruga u Srbiji stara više od jednog veka, a preko polovine svih pruga izgrađeno u 19. veku. Sada ima neki podatak da 2008, 2010, 2011. i 2012. godine nije remontovan ni jedan metar pruge. Četiri godine mi nismo uspeli da remontujemo nešto što su nam preci gradili u 19. veku. Onda kaže, prosečno dnevno u saobraćaju ima 128 vučnih vozila i 131 putnički vagon. Znači, ispada da imamo jedno vučno vozilo koje vuče samo jedan vagon.

izdvojiću ovaj član 78. Vrlo je interesantan. Kaže – lokomotiva mora da ima uređaj za upravljanje, uređaj za kočenje, vlačnu odbojnu opremu, uređaj za kontrolu budnosti, farove, brisače, pa to sve imaju i naše lokomotive. Ne razlikujemo se baš previše od njih. Možda idu brže. Jedino je ovde problem kod uređaja za grejanje prostora za putnike. Ako budemo morali da ga ugradimo, naši putnici nisu to naučili. Oni su naučili da je jednako hladno unutra u vozu i napolju. Sada ako ih naviknemo da je unutra toplo, kad izađu može da se desi da se i to biti.Sada nešto oko interoperabilnosti na primeru pruga kroz Banat. Mislim da su u Banatu najsporije pruge u Srbiji. To je sasvim logično. Nikom nije izazov da tu pravi prugu, nema ni kanjona, ni klisura, ni tunela, ni planina, nema ništa, ostalo je da nema ni pruge. Sada smo od Panonskog mora u Banatu dobili bukvalno mrtvo more.Ima jedan projekat koji može da bude vrlo interesantan. Projekat koji zagovara i Evropska komisija UN. Verovatno ste upoznati sa tim. On dosta dugo traje, njegovo prihvatanje, ako tako mogu da kažem.

gde će se povezati Budimpešta sa Bukureštom, a nama eto mogućnost da vidimo kako to radi EU. Možda ako imamo pameti, a nadam se da ćemo imati, spustimo vertikalu od Kikinde, preko Zrenjanina, do Pančeva, a od Pančeva jedan krak za Smederevo, drugi krak na Južni tok. Možda bi na taj način i taj Banat, nesrećni, malo oživeli sa jedne strane, a sa druge strane bi nešto naučili i svim ovim parametrima koji iz ovog zakona mogu da se prihvate.Mi smo imali to već i predato je u tu čuvenu DKMT regiju, ali tada smo mi vodili upravni odbor DKMT regije, a kada mi nešto vodimo obično naši projekti ne mogu da prođu.Ima ovde i nekih pomaka, da ne bude sve tako smešno, a bolje da je smešno nego da pričamo previše tužno. Pomaci, recimo kod putničkog železničkog saobraćaja prevezeno je 4,8 miliona putnika što je povećanje 26% u odnosu na prošlu godinu. Ako su ovi podaci tačni, nemam razloga da ne sumnjam, to je ipak neko pomeranje priče.Ostvareni transportni prihod je 1,17 milijardi dinara, što je povećanje za 5,36%. Prevezeno je 6,38 miliona tona robe, što je povećanje od 2,4%.

godinu.Železnice Srbije su dakle, ove godine, sopstvene prihode povećale za oko 1,2 milijarde dinara, 18% a rashode smanjile za oko 2,3 milijarde dinara, 12% u odnosu na isti period prošle godine, i to u uslovima značajnog obima povećanja prevoza u putničkom i robnom saobraćaju.Prema tome nešto se okreće, ipak, i pomera. Pogotovo ovaj zakon koji danas donosimo i krovni zakon koji smo doneli u maju pokazuje da ima tu malo i energije, ima tu i želje i volje, ima tu i nade da ćemo i mi jednog dana i naša železnica polako, ali sigurno, biti u koloseku onom drugom, sa železnicom Evrope, a do Japana ipak nećemo stići. Hvala lepo.

železničke infrastrukture da će se uz modernizaciju voznih sredstava omogućiti da se poboljša bezbednost, kvalitet i brzina železničkog saobraćaja na nacionalnoj mreži, a da Železnica Srbije nivoom usluga privuku operatere, putnike, robu i uspešno posluju, imajući u vidu njenu javnu, komercijalnu funkciju.Usvajanje i implementaciju ovog zakona neophodno je posmatrati sa dva aspekta. Prvi aspekt je prema zakonu o postojećim okolnostima, koje karakterišu: starost, dotrajalost pruga, tehnološka zastarelost opreme kao posledica dugogodišnjeg nedovoljnog ulaganja u održavanje i razvoj koji utiče na nivo bezbednosti, kao i na kvalitet prevoza usluga u pogledu vremena i putovanja, pouzdanost i redovnost saobraćaja.Od

Maksimalna dozvoljena brzina je na samo 2,6% mreža veća od 100 kilometara, dok je oko 52% manja od 60 na sat. Nivo tehničke opremljenosti službenih mesta je nizak i nije usklađen sa njihovim ulogama na mreži.Činjenica da se Železnice Srbije u poslednjih 10 godina suočava sa pojavom drastičnih krađa vitalnih delova železničke infrastrukture, voznih sredstava, robe u transportu koja je pored velikih materijalnih šteta ozbiljno ugrožava bezbednost i redovnost železničkog saobraćaja, kao i zdravlje i život, kako putnika, tako i ostalog stanovništva. Ova činjenica je alarmanta, posebno ako se ima u vidu da se železnicom prevoze opasne materije i u slučaju incidentih slučajeva došlo bi do ugrožavanja zdravlja i života velikog broja ljudi. Direktna materijalna šteta zbog krađa vitalnih delova na godišnjem nivou iznosi preko 300 miliona dinara.Prema zakonu i uslovima evrointegracije i izgradnje Koridora 10, Koridor 10 predstavlja strateški interes i zamajac privrednog razvoja Republike Srbije kroz angažman i oporavak građevinske operative i drugih industrijskih grana koje za sobom vuče izgradnja Koridora 10.Osnovni cilj razvoja Koridora 10 su brze i kvalitetne kvalitetne železničke veze sa značajno redukovanim vremenom putovanja između velikih gradskih, komercijalnih, industrijskih centara Republike Srbije i Evrope. Koridor 10 na području Republike Srbije je vrlo značajan koridor za evropski saobraćajni sistem. On povezuje 11 zemalja srednje i jugoistične Evrope. Ako se tu uključi južni deo Nemačke, taj deo prostora je gotovo 1,5 milion kvadratnih metara, preko 160 miliona stanovnika

10 u opštem smislu povezuje zapadnu i južnu Evropu, a proteže se od Republike Austrije, preko Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije do Grčke.

a dužina pruge u Srbiji iznosi 840 kilometara, odnosno 35% ukupne dužine Koridora 10. Koridor 10 sastavni je deo panevropskog koridora i deo buduće te mreže koja će se proširiti na području Srbije. Iz pregleda strategije projekata i inicijative koje se rađaju za područje Evrope kao celina, područja jugoistočne Evrope, vidljivo je da je Koridor 10 prisutan svim slučajevima kao jedan od najvažnijih koridora na tom području.Njegova uloga je višestruka. Koridor 10 je evropski koridor koji omogućava povezivanje severozapada sa jugoistokom Evrope. On omogućava najpovoljniju kopnenu vezu između zemalja srednje Evrope, Bugarske, Turske, Malom Malom Azijom, severnom Afrikom. Koridor 10 je jedan od značajnijih koridora zemalja jugoistočne Evrope za njihovo međusobno povezivanje, osnovica saobraćajnog sistema Republike Srbije.Mišljenja sam da Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice poseduje dobru polaznu koja se usklađuje osnovnom tehničkom, tehnološkom organizacijom, organizacionim normama „Železnica Srbija“ sa normativima železnice država EU, ali sam po sebi nije dovoljan, pa bi Vlada Republike Srbije u što hitnijem roku trebalo da donese obavezujući akcioni plan kojim bi se definisao. Strateški prioriteti razvoja železničkog saobraćaja u Republici Srbiji, Koridor 10, prva etapa bi podrazumevala izgradnju dvokolosečne pruge na najvećoj dužini severno od Niša, u skladu sa mogućnostima finansiranja.

druga Niš-Dimitrovgrad, remont postojećih pruga, elektrifikacija savremenih SS i TK postrojenja pruga Beograd-Vrdnica-Bar, revitalizacija, modernizacija

taj amandman da predam. S obzirom da imam podatak koji bi trebalo možda na neki način videti da li može.

Od početka 2013. godine do polovine avgusta bilo je 1.156 protivpravnih radnji, od toga 901 krađa, zbog kojih su „Železnice Srbije“ pretrpele štetu od 177 miliona.Hteo

da se to podvede ne pod prekršajni postupak, već pod krivičnim delom, s obzirom da su ogromne materijalne štete, jer bismo od 655 miliona dinara mogli napraviti

Uvaženi gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, velika je stvar donošenje ovog Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju kako za bezbednost naših građana, tako i za državu Srbiju, zato što će pokušati, ne kažem da će rešiti, ali će pokušati da poboljša, prvo, optimalno funkcionisanje železničkog saobraćaja time što će svojom primenom prevazići razliku između uslova koji se odnose na bezbednost, a oni su zaista, da ne kažem, katastrofalni.Drugo, otkloniće manjkavost u pogledu pravne regulative u onom delu bezbednosti saobraćaja koji nije pravno regulisan, a kako smo videli iz uvodnog govora gospodina ministra, i to je on naglasio. rešiće nepostojanje ovlašćenja Direkcije za železnice i za izdavanje određenih dozvola i falsifikata.Dame i gospodo narodni poslanici, malo drugačije ću da govorim nego moji prethodnici, da pokušam zvaničnim podacima da dokažem da su pomaci zaista mogući. Uzeću period od prvih osam meseci u „Železnicama Srbije“. Samo u nekoliko rečenica ću reći šta je nova Vlada zatekla u srpskim železnicama – malo lokomotiva i vagona, mreža železničkih pruga

i 131 putnički vagon. Robni prevoz je bio drastično smanjen, putnički prevoz drastično smanjen. Samo za kamate neiskorišćenih kredita platili su penale „Železnice Srbije“ dva miliona evra. Slaba je interna kontrola, jer je krađa bila vidljiva na svakom mestu. Službeni izveštaj, kako ste videli i juče, ovde smo govorili da je pokradena jedna mesečna plata svakog meseca. Neodgovornost na svakom koraku. Vozni park automobila godišnje je koštao 700 hiljada evra. Dnevnice, samo za sindikat, 124 hiljade za inostranstvo, a za prethodne tri godine bivše vlasti 31 milijarda dinara.Od kada je novi direktor došao, jer je bilo kritike na račun toga, dozvolite samo u nekoliko rečenica da kažem kako je moguće i u postojećem stanju neke stvari poboljšati. Za prošlih osam meseci, od kada je novi direktor na „Železnicama Srbije“, postigli su se sledeći rezultati. Prvo, prevoz putnika povećan je za 26%. Ostvareni Ostvareni transportni prihod povećan je za 5,36% ili 23% iznad plana. Red vožnje realizovan je za 11% više. Broj otkaznih vozova u putničkom saobraćaju smanjen je za 73%. Zakašnjenje vozova Zakašnjenje vozova na 100 voznih kilometara smanjeno je za 32%. Zakašnjenje putničkih vozova u polasku smanjeno je za 37,8%. U unutrašnjem putničkom saobraćaju prevezeno je više za 44,7% putnika. U 2013. godini u saobraćaju „Železnice Srbije“ uveli su nove dizel motorne vozove motorne vozove na relacijama, iako kažemo da nema para, ali ipak za ovih osam meseci Novi Sad-Sombor-Subotica, Niš-Merdare, Ruma-Šabac, Kraljevo-Čačak-Požega, Subotica-Kanjiža. Prevezeno je za 2,4 cela više robe.

se tiče bezbednosti, broj vanrednih događaja smanjen je za 7,6%, broj nezgoda smanjen je za - 3,8%. Broj udesa i nezgoda na putnim prelazima, jer smo tu imali zaista tešku situaciju i van njih, smanjen je za 31,18%. Vreme trajanja prekida saobraćaja zbog vanrednih događaja smanjen je za 19,45%. U sistemu povećanog obima rada u putničkom i teretnom saobraćaju potrošnja goriva za dizel lokomotive za osam meseci smanjen je 700.000 dinara dnevno.Ekonomski pokazatelji u tri rečenice. Ostvareni transportni prihod povećan je za 17%, ostvareni ukupni prihod za 7,80%. Ukupni rashodi smanjeni su za 12,15%.Dame „Železnice Srbije“ su ove godine za osam meseci sopstvene prihode povećali za oko 1,2 milijarde, a to iznosi 18% u odnosu na prošlu godinu, a rashode smanjile za 12% i to su vidni napreci. Dakle, gubitak za šest meseci ove godine smanjen je za tri milijarde dinara.Na kraju, za one koji nisu znali, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnica“ Srbije pri tom velikom kolektivu. Dolaskom novog direktora primarijusa Vlade Batnušića poboljšana je drastično nova situacija. Uvođenjem novih mera štednje,

i nenamensko trošenje finansijskih sredstava. Od avgusta meseca više nema problema sa isplatom ličnih dohodaka. Finansijski bilans je značajno popravljen, a došlo je do porasta broja komercijalnih pregleda.Poštovane dame i gospodo, ovo je samo mali dio iz izveštaja koji sam sačinio, ali hteo sam da dokažem narodnim poslanicima, za one koji kažu da je stalno isto i da ne ovisi o ljudima i stručnom poslovodstvu. I te kako, kako vidite, i ove finansijske uštede. Neću da apliciram sad šta bi značilo za škole, za bolnice, za vrtiće.Pozivam vas, sve narodne poslanike, da glasate za ovaj set zakona, bez obzira na stranačku opredeljenost i time date svoj doprinos modernizaciji Srbije za koju se zalaže SNS i njezin predsednik Aleksandar Vučić, predsednik Tomislav Nikolić i predsednik naše Skupštine dr Nebojša Stefanović. Hvala vam.

kod važećeg Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, koji datira iz 1998. godine, uočeni su mnogi problemi koji usporavaju proces praćenja savremenih tehničkih noviteta i dostignuća u oblasti železničkog saobraćaja, a samim tim otežavaju, a u nekim slučajevima i sprečavaju, integrisanje „Železnice Srbije“ u sistem međunarodnog železničkog saobraćaja.Zbog toga se javlja potreba za donošenjem jednog novog zakona o bezbednosti saobraćaja, čiji će propisi biti u maksimalnom obimu usklađeni sa propisima EU, koji definišu oblast železničkog saobraćaja, što će na kraju omogućiti potpuno integrisanje srpskih železnica u železnički sistem EU.Usvajanje ovog zakona je samo jedan od preduslova koji je potrebno ostvariti da bi se započeo proces modernizacije „Železnice Srbije“, a svakako ono što je primarni zadatak, znajući u kakvom stanju se danas nalazi naša železnica, jeste ulaganje u železničku infrastrukturu, jer jedino sa modernizacijom jer jedino sa modernizacijom železničke infrastrukture, koja i tehnički i tehnološki mora biti i mora da prati evropske železnice, omogućiće da naše železnice postanu sastavni deo evropskih železnica.Srpske železnice već godinama imaju problem da obezbede sredstva za modernizaciju infrastrukture i novih vozila. Posledica takvog stanja jeste da vozovi ne mogu na pojedinim deonicama da razviju brzinu veću od 40 što utiče na kašnjenje, zbog čega je ovaj vid transporta, koji je jeftiniji od drumskog, sve manje zastupljen. Savremena privreda zahteva brz i jeftin transport, a to u postojećim okolnostima nije moguće obezbediti.Prvi

Ako se tome još doda da srpska strana učestvuje sa 15% učešća, proizilazi da će vrednost investicija u infrastrukturu u železnicu iznositi preko 900.000.000 dolara.Ovim kreditom će biti ostvareno pet kapitalnih projekata i to: izgradnja i elektrifikacija železničkog koloseka na deonici Pančevački most – Pančevo – Glavna, rekonstrukcija 112 kilometara pruge na Koridoru 10, rekonstrukcija i izgradnja drugog koloseka na deonici pruge Stara Pazova – Novi Sad, rekonstrukcija 200 kilometara pruge Beograd – Bar i nabavka novih dizel motornih vozila.Takođe, vozila.Takođe, planirano je ulaganje od oko 200.000.000 evra u telekomunikacione sisteme u okviru železničkog sistema, zbog čega je nedavno sa jednom kineskom kompanijom potpisan načelni sporazum za modernizaciju integrisanog sistema telekomunikacija, gde bi po realizaciji ovog projekta svih 3.800 kilometara pruga u Srbiji bilo pokriveno modernom telekomunikacionom mrežom. Izvedbom gore navedenih projekata,

Zahvaljujem, predsedniče.Mi smo danas imali, rekao bih, jako konstruktivnu, pre svega dobronamernu, na trenutke relaksirajuću raspravu. Koliko je bila stručna, o tome ne želim da govorim. O tome najbolje mogu da sude ljudi koji su u železničkom sistemu ili ljudi iz Ministarstva, pa i sam ministar.Malo nam je nedostajalo da budemo interoperabilni, svi mi narodni poslanici. U skoro svim stvarima smo bili međusobno saglasni, čini mi se, sem u jednoj ključnoj stvari. Svi smo se složili da je železnički sistem „Železnice Srbije“ u jako teškom stanju, da je železnička infrastruktura devastirana, sa velikim brojem raubovanih, istrošenih vučnih i vučenih sredstava, sa velikim brojem defekata, sa malim prostorom za revitalizaciju tih sredstava. Jednostavno, železnička infrastruktura je u jako teškom stanju.Takođe smo se složili da je dobro što smo svi zajedno glasali za kredite od Ruske Federacije ili od Arapskog razvojnog fonda ili od češke države ili od Evropske investicione banke, kojima bi se uložilo u železničku infrastrukturu.Takođe smo se složili da je neprimereno i nedopustivo da danas nemamo projekte koji bi taj novac potrošili i uložili i poboljšali kvalitet železničke infrastrukture.Ono oko čega se nismo danas složili jeste pitanje da li će Zakon o bezbednosti interoperabilnosti železnica značajno poboljšati bezbednost železničkog saobraćaja. Neki misle da hoće, a ja mislim da u ovom trenutku neće se ništa drastično, niti epohalno promeniti.Železnički sistem jeste kompleksan sistem. Sastavljen je iz više podsistema i o tome sam govorio u prepodnevnoj raspravi. Neću se ponavljati. Upravo potreba za ovom usaglašenošću za interoperabilnošću, kako to sam zakon predviđa, njegova glavna uloga jeste da uskladi rad svih tih sistema i dovede do boljeg, kvalitetnijeg skladnijeg rada srpskih železnica, a samim tim da poveća i bezbednost. Međutim, donošenjem ovog zakona, stvoriće se jedan novi nesklad. Nesklad između onoga što piše u zakonu i nesklad između onoga što imamo na terenu. Nije sporno da ovaj zakon propisuje da radionica za popravku železničkih vozila mora dobiti licencu od direkcije. To nije sporno i dobro je da se postave određeni standardi. Postavlja se pitanje šta je ta radionica spremna da uradi i šta ima od rezervnih delova, šta nedostaje toj radionici sutra da popravlja i dizel i električne lokomotive i putničke i teretne vagone?Da li je potrebno da mašinovođe na srpskim železnicama dobijaju dozvolu? Ovaj zakon kaže – da. Nemam ništa protiv, ali te mašinovođe voze lokomotive koje su stare 40 godina po prugama koje isto toliko imaju veka. E, to je onaj trenutak kada spoznajemo da je bezbednost ugrožena. Možemo mi propisivati zakone, davati standarde, uslovljavati licencama i pravilnicima, što naravno podržavamo, svi težimo nekim standardima, da li je to primenjivo na terenu u ovom trenutku? Plašim se da u ovom trenutku nije primenjivo.Ne bi bilo dobro da dođemo u situaciju, gospodine ministre, kao što smo došli u situaciju sa auto školama. Zakonom o bezbednosti saobraćaja iz 2010. godine smo propisali da će Ministarstvo unutrašnjih poslova doneti pravilnike o radu auto škola. U maju prošle godine su ti pravilnici donešeni. Dana 25. oktobra ove godine, upravo zbog nesklada između toga što piše u pravilnicima i onoga što je na terenu, na stanju 900 auto škola je stalo sa radom. Još uvek ne rade. Četiri hiljade ljudi još uvek ne radi u tim auto školama, čekaju da vide šta će biti. hiljada ljudi, polaznika, kurseva, u auto školama ne mogu da nastave svoju obuku i ne mogu da polažu vozačke ispite. Samo ne smete dozvoliti da dođemo u neku sličnu situaciju.Svi

i poslovni red stanice, pa to već godinama postoji, svaka železnička stanica ima poslovni red. Da ne govorim o saobraćajnom pravilniku. Pa to postoji decenijama. Da ne govorim o zdravstvenom pregledu železničkih radnika. Kolega je govorio o Centru, to je jedan od najsavremenijih zdravstvenih centara u Srbiji, najopremljeniji. Da ne govorim o obuci železničkih radnika, ne treba od tog praviti neku nauku. Železnički radnici imaju svoje obrazovanje, znači, oni su u kontinuitetu edukovani i spremni za rad.Ni jednog trenutka ne postavljam pitanje da li treba ovaj zakon doneti, samo želim na kraju da potvrdim i da istaknem jednu tezu koju sam danas pokušao da nametnem. Siguran sam ako bude ozbiljno shvaćena da može da dovede do određenih pomaka. Ako ne budemo imali ozbiljnu reformu u železničkom saobraćaju, sveobuhvatnu reformu, ovaj zakon neće imati nikakvog značaja i neće biti primenjiv.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, doktore Stefanoviću, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici,

i naravno nemojte mi zameriti što ću se obraćati onima kojima treba da se obraćam. Vi se još uvek niste ni snašli gde ste došli, jer kažem, nije baš jednostavno napustiti onako uređen sistem i doći u ovaj sistem, u najgoru Vladu od dolaska južnih Slovena na Balkansko poluostrvo.Pored vas su vaši saradnici, s njima sam divno sarađivao, hvalio ih, za 30 dana su završili kružni tok u Gradu Kruševcu. Moram da se obraćam onima koji zaslužuju i zavređuju pažnju opozicije.Dakle, dame i gospodo naprednjaci, vi ste nam ovde predložili jedan zakon, sa jednim rogobatnim nazivom koji podrazumeva interoperabilnost železnice. Naš narod ne zna šta znači interoperabilnost. Kada sam pitao građane na ulici – nemaju pojma. Evo ja ću to da vam ovako kratko objasnim.Reč – interoperabilnost vuče koren iz latinskog jezika, od reči opera, rad i inter između. Pod tom interoperabilnošću se podrazumeva sposobnost za zajednički rad. Dva sistema tehnike i organizacije, sličan termin je i kompatibilnost. Kada su dva sistema skladna. Nema nigde boljeg primera za interoperabilnost nego kad pogledamo naprednjački paket antikriznih mera po receptu generalnog direktora železnice. Evo pitam vas, da li su interoperabilni za doručak „brusketi Franš“, njeguški pršut, kiparski kozji sir, sa kubanskom cigarom ili su kompatibilni?Zar

Vidim da bolje razumete, pa vas pitam, pošto ste onako bogato rasuli državne pare na reprezentaciju od strane generalnog direktora „Železnice“, da li su kompatibilni ili su interoperabilni tartufi sa biftekom i sir halumi sa lososom, jer sam to video u jelovniku restorana „Franš“ da je potrošio vaš generalni direktor? To što je potrošio, nek izađe zajedno sa Aleksandrom Vučićem pred radnike „FAP-a“ koji su seli na prugu pa da im kaže – evo, to ja doručkujem, a šta ste vi doručkovali? Šta ste vi radnici „14 Oktobra“ Kada to objasnite njima, onda će im biti jasno šta je interoperabilnost, a šta je kompatibilnost.Hoćete da vam ponovim? Niste dobro čuli? Interoperabilnost i kompatibilnost, da li ste razumeli? Hvatajte beleške. Ne mogu stalno da pričam. Znate, treba umeti sa vama, jer imati sa vama je nemoguće. Ovo nije moguće. Nije tako

Ko je od vas pročitao ove zakonske predloge? Neki jesu, to sam video iz diskusije, recimo, moja koleginica iz Kruševca sigurno jeste, poznajem je kao temeljnu osobu. Ali, vas pitam, pošto ćete zdušno glasati za ove zakone, da li znate da u većini ovih zakona zakonodavac je predvideo da ćete neka podzakonska akta doneti u nekim određenim rokovima? Pitam vas sada, evo baš je kolega Mitrović dao izvestan primer, koliko je ovde bilo zakona u ovoj skupštinskoj proceduri od kada ste vi na vlasti, za koje ste obećali donošenje podzakonskih akata i nikada nisu doneta?Evo, auto-škole su stale. Upravo vam je to govorio kolega Mitrović.

Ovde imamo situaciju da nam je za danas obznanjeno da ministarka Mihajlović nije otputovala u Rusiju. Mislio sam da je krenula vozom. Čekajte, ako neko putuje vozom u Rusiju, a tema je železnica, siguran sam da je to tema,

Onda sam čuo da ne putuje, jer niko od 150 miliona Rusa ne može da je primi tamo. Svi su zauzeti i rekli – nemojte da dolazite, ko Boga vas molim.Da je krenula vozom, verovatno bi za Božić stigla. Sada vas pitam pošto ovde imamo i drugi zakon, Zakon o pomorskoj plovidbi i gde ćete bolju temu u korelaciji sa jučerašnjom temom. Juče smo imali robne rezerve, juče ste nam kroz Zakon o robnim rezervama kazali da vi zakone predviđate na takav način da tumačite šta će taj zakon da uređuje. Uređujete oblast poremećaja na tržištu, nestašica, u slučaju elementarnih katastrofa ili ratova, ne daj Bože. Tu ste nas podsetili na 1992. godinu kada ste prvo doneli zakon, onda sve to po redu radili, katastrofe, ratove, nestašice,

ili ga donosite da bismo zaista ispunili neke evropske uslove?Da li ga donosite zaista što treba da budemo deo nekog uređenog sveta, ili već predviđate da će Srbija biti pomorska zemlja i da ima zakon o pomorskoj plovidbi, pa ćemo posebno ovde neki zakon koji je odredio plovidbu kanalom? Nema ništa. Ni slovo o tome nema.Ne verujete u svoje projekte? Pa to bi bila revolucionarna zamisao u predizbornoj kampanji. Ja sam očekivao da izađete i da kažete – sad ćemo urediti plovidbu kanalom Beograd – Stalać – Solun ovim zakonom na takav način. Ali, vidim da vi u stvari sumnjate u zamisli, ideje i vizije svog svog ministra koga ste kandidovali na najvišu državnu funkciju, čim o ovome nema ni slova u zakonu.Da vam pojasnim. Da li ste videli kako je sada lepo vreme u Srbiji? Znate zašto? Već smo postali pomorska zemlja, primerska. Ovo je primorska klima u novembru. To je zbog kanala, verujte mi. Eto, razumeli ste sada.Ja ću pitati predsednika Vaterpolo saveza da me nauči da plivam, ali mora da skine kapicu da čuje šta mu narod dobacuje dok pliva. Jer, znate, ona kapica za vaterpolo ima antifone i ne čujete građane. Glas naroda kada ne čujete, to je vrlo opasno. Morate da čujete glas naroda. **Nebojša Stefanović** Gospodine Milivojeviću, molim vas da se vratimo na raspravu. Ja vas molim za malo tišine, ipak nismo na kozačkoj skupštini. Znam da je gospođa Mihajlović krenula u Rusiju, pa je niko nije primio. Ja ću da joj sredim sledeći put. Neka se javi meni, primiće je neko. Nije problem što nju niko nije primio, nego i ovaj što je trebao u Ameriku da ide, prvi potpredsednik, i njega niko nije primio. To niste čuli? To niste čuli? To je zbog toga što ste ušli u evroatlantske tokove, pustili su vas niz vodu svi.Ali, da vas pitam sad za kraj, pošto mi pošto mi imamo na dnevnom redu vrlo brzo budžet, pošto ste pročitali tako lepo zakone, znate li koliko je budžetom predviđeno za Železnicu i zašto? Bilo ko od vas neka mi odgovori. Valjda ste videli budžet? Znate li koliki je gubitak ostvarila Železnica? Ne znate, naravno, ne interesuje vas. Pitajte Simu, kad pođe sledeći put u „Franš“ na doručak, da vam dostavi fakturu koliko je bilo samo za reprezentaciju, pa onda izađite sa ovakvim zakonom u Skupštinu. Hvala.

ali ću takođe i pitati koliko košta most na Adi? Pitao sam jednog arhitektu i onaj najbolji gradonačelnik, ili kako su već rekli, vođa već sad jedne male stranke, za njegov projekat i projekat koji je pravio njegov prethodnik, takođe iz te stranke, kažu da će nas to koštati 2,4 milijarde evra. Dakle, most koji je navodno trebalo da košta negde 160 miliona evra će na kraju sa svim pristupnim saobraćajnicama koštati 2,4 milijarde. To je svakako malo skuplje od doručka, ali se ja pitam koliko bi bezbednost i brzina naših železnica i puteva bila povećana da smo umesto tog mosta u Beogradu napravili jedno tri, da nas to izađe jedno 100 miliona evra uvrh glave, ali da to bude na funkcionalnim mestima, da brže premostimo reku, da spojimo neke prometne ulice, a da ne spojimo dve mesne zajednice koje vode negde od Novog Beograda, pa do jedne kafane? Ne znam pošto je taj doručak u toj kafani, ali uglavnom most koji vodi do te kafane gde treba servirati doručak je koštao 400 – 500 miliona evra, a sa prilaznim saobraćajnicama, kažu arhitekti, koštaće 2,4 milijarde.Ne slažem se sa mojim kolegama koje kažu da neko ne zna da pliva i da će potonuti. Nekada i neko ko ima neki prazan predmet ne može da potone, iako ne zna da pliva. Dakle, došlo je vreme pametnih telefona i praznih ljudi.Ti prazni ljudi su očigledno puni sebe, a i mi danas govorimo o zatečenom stanju, ono što smo zatekli kada smo došli. Potpuno zapuštena infrastruktura sa dugovima zemlje i građana i privrede koji su dostigli 40 i nešto milijardi. Za taj dug za 10 godina nije napravljena saobraćajna infrastruktura, niti su poboljšani rečni putevi, niti su bitno poboljšani putevi u Srbiji, niti su poboljšanje železničke pruge. Javni dug je povećan. Dug privrede je povećan, ali izvoz za vraćanje duga nije napravljen. Srbija je bila potpuno zapuštena zemlja sa zapuštenom privredom i infrastrukturom. Srbija je bila zemlja u kojoj su se dimila najviše četiri fabrička dimnjaka, potpuno zapuštene infrastrukture i da su je izgradili ne znam šta bi po tim putevima moglo da se dve trećine roba na našem tržištu je stranog porekla. To nismo kompenzovali preteranim izvozom. Nije rasla proizvodnja, već je padala i da su sagradili infrastrukturu pitanje je šta bi po njoj prevozili. Ukoliko bi prevozili samo stranu robu, to bi bilo isplativo, ali ne onoliko koliko bi bilo da nije 400 hiljada radnih mesta nestalo, da ti putnici više ne putuju do svog radnom mesta, da nije nestalo kroz 400 hiljada radnih mesta u proizvodnji

kojim slučajem to sagrađeno ne bi voz od Beograda do Bara išao 32 sata. Moje pitanje ministru – da li se taj voz uopšte vratio? To je infrastruktura koja je zatečena. To nije restoran „Franš“. Nije doručak ni magla. To je jednostavno stvarnost. Ljudi su do Bara putovali onom infrastrukturom koja je zatečena i koja ne može da se sagradi za godinu dana, 32 sata.Pošto sata.Pošto gosti iz Crne Gore treba da mi dođu, moram ministra da pitam – da li će taj voz da se vrati do Svetog Aranđela, do 21. novembra? Da li se vratio i ukoliko nije, da li će se dotle vratiti da i oni mogu da stignu na slavski ručak? To je stanje koje smo zatekli u Srbiji i ono nije bilo samo u infrastrukturi.Voz do Barajeva, kada smo već kod Beograda, je od Beograda do Barajeva putovao 11 sati.

Ovaj voz je putovao 32 sata. Da li još nešto treba da kažem što se odnosi na infrastrukturu koja je zatečena?Šta još treba da kažem za bezbednost na tim prugama koja je možda povećana zbog sporih vozova, zbog loših vagona? Selma se uporno naginjala kroz prozor i kada god se nagne, za onih 11 sati ona je u Barajevu. Da je Ana Karenjina htela da se baci pod voz na infrastrukturi koja je ostala iza prethodnog režima ne bi nikada poginula. Voz jednostavno ne bi naišao. Da je Mile krenuo lajkovačkom prugom sa svojim drugom, mogao bi da kampuje pod šatorom, jer nema voza da naiđe. Mogao bi kuću da podigne i legalizuje i voz ne bi naišao. Takvo smo stanje zatekli. Umesto da oni koji su do toga doveli da ćute, oni su danas uzeli da nam drže predavanje kako za godinu dana nismo mogli da uradimo ono što oni nisu uradili za 12 godina.Iako godina.Iako je od mog prethodnika, ipak je mnogo. Biću samokritičan. Bez obzira na nove dugove koji nam trebaju sada da bi završili ono što prethodnici nisu završili i pošto treba da vraćamo i njihove dugove i završimo infrastrukturu i stvorimo izvoz za vraćanje duga i dugova koji su nastali u njihovo vreme, pitam koju ćemo sve robu proizvoditi ukoliko ne dignemo proizvodnju po tim prugama i toj infrastrukturi jer je potpuno zapušten privredni sistem? Poreski sistem nam govori da je dve trećine PDV na uvoznu robu. Dakle, mi kroz uvoznu robu ne možemo da vratimo novac našim radnicima. I kroz budžetske deficite

i što je još bolje napravila bi se privreda koja bi mogla da bude izvor za vraćanje duga za privredu i infrastrukturu.To nažalost nije urađeno i mi danas slušamo predavanja od onih koji nisu uspeli koji nisu uspeli pošteno nijedan kolac da zašilje, a kamoli nešto da urade u proizvodnji u Srbiji.Dakle, moje pitanje je - i kada povećamo bezbednost na ovim putevima, i kada sagradimo infrastrukturu, koju ćemo to robu proizvesti, ukoliko ne podignemo prirodni sistem?Pozdravljam što je stranka bivšeg režima uzela moj program - privreda, energetika, poljopriveda, prerađivačka industrija, ali šta su uradili u prethodnih 12 godina? Ko im je to smetao da takav privredni sistem naprave? Ja bih to svakako pozdravio.Ovako moram da kažem da smo dovedeni u poziciju koja je veoma neprijatna, da uradimo bez para ono što oni nisu uradili sa parama. Novac su jednostavno izneli iz zemlje, zemlja je potpuno osiromašena, opustošena i mi danas slušamo predavanja o tome koliko koštaju pljeskavice, ćevapi ili doručak u „Franšu“. To je za mene neprihvatljivo.Ja ću svakako glasati za ove zakone, ali ponovo pitam sve nas - koju ćemo robu prevoziti tom infrastrukturom, kada je sagradimo? Da li onu koja ide iz fabrika koje je podigla stranka bivšeg režima? U to ne verujem. Mi moramo podići privredu Srbije da bi imali šta da prevozimo po tim prugama i da zaposlimo ljude. O tome treba da raspravljamo, a ne koliko košta neki doručak. Hvala.

zaista sramotnim slučajevima koji dolaze iz vaše poslaničke grupe. Međutim, mislim da ste vi prekršili član 107. zbog toga što ste dozvolili prethodnom govorniku da u salvi neistina koje je izneo između ostalog uvredi i ministra Antića i nazove ga lopovom,

udela.Mislim da to niste smeli da dozvolite i da ste morali prethodnog govornika da prekinete, kao što ste morali, po meni, da ga prekinete u situaciji kada je rekao da poslanik iz naše poslaničke grupe pluta na vodi jer ima nešto prazno. Sigurno nije mislio na neki deo tela, nego na glavu. To je, čini mi se, uvredljivo. I tu ste morali isto da reagujete.U ovoj situaciji, kada ovakve stvari slušamo prečesto, ja vas pitam - ili ćete nas zaštititi od ovakvih stvari, a znam da to možete i znam da razumete ovo što vam govorim, ili da gospodin i ljudi iz te stranke ili grupe stranaka koji ovde govore ovakve stvari najzad donesu presude po kratkom postupku i završe sa svakim demokratom u ovoj zemlji? Ovo je zaista preko svake granice.Međutim, kada vidim da dozvoljavate da se vređa ministar Antić, onda mi je jasnija izjava ministarke Mihajlović da u budućoj Vladi ne treba Ivica Dačić. Meni je onda jasnije o čemu se ovde radi, nego zbog građana to govorim.Mislim da nije korektno, predsedniče, mogli ste ponovo da reagujete u ovoj situaciji. Ako ćete reći za našeg poslanika koji je govorio, mislim da nije nikome direktno ovakve optužbe sasuo u lice, bez ikakvih dokaza, bez ičega drugoga, osim u ciničnom, čak nekada na momente i šaljivom tonu, a ovo nije bilo šaljivo. Ovo znači da ležimo na milijardama koje smo pokrali građanima Srbije i sa nama treba po kratkom postupku završiti. To je zaključak. Što je najgore, tu je i ministar u Vladi. Molim vas da vodite računa o tome.

On je govorio da su neki ljudi u prethodnim vremenima krali novac, što sam siguran da je tako. Apsolutno sam siguran i čini mi se da će to i nadležni državni organi utvrđivati, to nije posao Narodne skupštine. Da je bilo krađa, sigurno da ih sada.)Uveren sam da se i sada dešavaju, nadam se u manjem obimu, ali sam uveren da će i to državni organi istraživati.Što se tiče ovog što ste rekli, ja ne mislim da je uvredio gospodina Antića. On će, naravno, govoriti u svoje ime. Verujem da je gospodin Antić, kada je to saznao, povukao određene poteze u svojoj političkoj karijeri, pa promenio neke stavove. Ali, o tome će više govoriti gospodin Antić, verovatno, ako to bude želeo.Što se tiče ovoga, ovoga, naravno, vi imate pravo na to, ali mislim da kada dozvolimo da se iz jedne poslaničke grupe razgovara o ministrima koji nisu tu, o dešavanjima koja nemaju veze sa dnevnim redom, u šaljivom, duhovitom tonu, nekada ciničnom, nekada oštrom, onda to treba dopustiti i sa druge strane. Onda je to jedna vrsta parlamentarnog balansa koji vi znate. Naravno, neću dozvoliti da bilo ko bude lično uvređen, nikada pomenut, ali nemam pravo ni da prepoznajem nekoga u raspravama drugih poslanika jer bih ja time uvredio. Dakle, kada narodni poslanici nisu pomenuti, kada se ne pominje poslanička grupa, već nešto što narodni poslanici smatraju da je tako.Naravno, pozivam i sve narodne poslanike da uvaže senzitivnost drugih poslanika i da ovu lepu raspravu, koja je bila veoma konstruktivna, čini mi se, do ovog trenutka, u kojoj smo ozbiljno govorili i o problemima, ali nadam se i o rešenjima o ovom pitanju, već polako privodimo kraju. Ostao nam je još gospodin Senić

Hvala vam, gospodine predsedniče.Gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, Demokratska stranka će podržati Predlog zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja i pozivam poslanike većine Narodne skupštine da podrže taj predlog zakona i time konačno stavimo tačku na faraonski projekat kanala „Morava“.Pošto

prilogu tri zakona predviđeno je da novi vodni putevi kategorije E moraju odgovarati parametrima najmanje pete B kategorije. To znači da ako i dalje želite da gradite kanal „Morava“, da on mora da zadovolji plovila koja su dužine 110 metara, širine 11,4 metra i dubine gaza od 4,5 metra

tona.Mene zanima i stav gospodina ministra saobraćaja, koji se o pitanju izgradnje kanala „Morava“ do sada nije izjasnio, šta on zapravo misli kao ministar saobraćaja o tom projektu, jer svi inženjerski proračuni kažu da je to suludi faraonski projekat koji Srbija ne može da iznese.Dakle, iznese.Dakle, osim toga što realizacija ovog projekta nije u skladu sa Zakonom o prostornom planu Republike Srbije, što se krši i Zakon o planiranju i izgradnji, želim da vam ukažem i na neke parametre u vezi plovnih puteva EU. Od ukupne količine tereta koji se preveze u EU, a to je 17,5 milijardi tona na godišnjem nivou, svega 2,8% ide plovnim putevima. U Nemačkoj, gde ima 7.300 kilometara plovnih puteva, preveze se 3,4 milijarde tona, od čega samo 6,7% plovnim putevima.Dakle, pričali smo, još jednom zbog javnosti, o milijardama tona.

Od toga preko 50% ukupnog tereta koji ide vodnim putevima čine kamen, pesak i šljunak. Dakle, lokalni smo ovde Železnicu, čuli smo od našeg kolege Atlagića o brojnim uštedama u Železnici, o tome kako Železnica ima više prihoda, manje rashoda itd.Pitam da li je Srbiji potrebna potrebna treća vrsta transporta u pravcu sever-jug, jer već imamo železnicu koja ide za Makedoniju i Grčku i imamo drumski saobraćaj? Za vašu informaciju, železnicom se preveze 1,8 miliona tona, dakle, ne milijardi, nego miliona tona godišnje do Grčke i Makedonije, drumskim saobraćajem oko dva miliona tona. Dakle, ako bismo celokupan postojeći drumski i železnički saobraćaj prema Grčkoj i Makedoniji usmerili na vodni, dakle, kanalom Morava, to bi bilo manje od četiri miliona tona tereta godišnje. Podsećam da je

gospodin Antić treba da zna i da propusna moć našeg autoputa je 70.000 vozila dnevno, a prosečna iskorišćenost ili prosečni intenzitet saobraćaja je 6.000 vozila vozila dnevno. Tako da postoji veliki prostor za intenziviranje drumskog saobraćaja i smatram da je treći vid saobraćaja, u smislu izgradnje kanala Morava potpuno nepotreban. To je argumentacija kada je u pitanju direktno saobraćaj.Želim i zbog javnosti da napravim poređenje šta znači usvajanje ovog sporazuma za koji će glasati DS. To znači, To znači, da će usvajanjem ovog sporazuma, ukoliko naša Vlada i dalje želi da gradi kanal Morava, biti neophodno da se napravi takav plovni put koji će biti za kategoriju i po veći od reke Save. Reka Sava ima kategoriju

Sa celokupnim protokom, koji ima reka Sava, ona više od polovine godine nije plovna. Dakle, kroz Južnu Moravu i kroz reku Pčinju i kroz Vardar koji u letnjim mesecima potpuno presušuje ćemo po zamislima ove Vlade praviti kanal koji ima veću propusnu moć i veći proticaj od reke Save.Za mene su to bajke. Evo jedan podatak, pošto sam čuo da su neki Kinezi obilazili određene profile i merili protoke. Prvo, protoci se mere na nivou od 50 godina. Republički hidrometeorološki zavod ima te podatke i krajnje je neozbiljno da se ikakva studija izvodljivosti, opravdanosti ili isplativosti radi na osnovu toga što je neko obišao određenu reku jednog dana i eventualno izmerio protok tog dana i onda doneo zaključak da je isplativo realizovati taj projekat.Dakle, Južna Morava kod Vladičinog Hana preko leta ima ispod jednog kubnog metra u sekundi. Prosečni godišnji protok je 19,3 metara kubnih u sekundi, a u proleće kada su bujični tokovi, protok ide i do 700 kubika u sekundi. Ali, to nije pozitivna strana. Zašto? Ti bujični tokovi sa sobom nose veliku količinu rečnog nanosa i samo za bagerovanje kanala je potrebno na godišnjem nivou 500 miliona evra, koliko taj kanal zasigurno neće moći da obezbedi kroz prihode, kroz svoje poslovanje.Postoji i jedan veliki problem kada su u pitanju prevodnice i liftovi. zamišljeno je da na tom kanalu postoji 58 prevodnica i pet uspinjača ili liftova. Ako je obezbeđenost funkcionisanja sistema 99%, što je neverovatno visoka obezbeđenost, lako se izračuna da obezbeđenog celokupnog kanala Morava ne može da bude veća od 40%. Što znači, da iako se obezbedi da bude plovan i dovede voda iz ne znam kojih izvora, da kanal neće biti plovan više od 120 dana godišnje, što u svakom slučaju i za već nepostojeći saobraćaj ne bi bilo adekvatno da se iko upušta u avanturu prolaska kroz taj kanal, već bi naravno i dalje celokupan saobraćaj, koji koji je sve manji iz godine u godinu, i dalje išao Dunavom preko Crnog Mora.Dakle, još jednom, Demokratska stranka će podržati Predlog zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja, što se nadam da će uraditi i većina u ovoj Skupštini i time konačno staviti tačku na realizaciju ovog faraonskog, potpuno nepotrebnog projekta za Srbiju. Hvala. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč…Izvinjavam se, upravo se javio gospodin Antić. Izvolite. Mislim da smo danas imali jednu sedmočasovnu raspravu koja je, do pred sam kraj, bila vrlo stručna, ozbiljna i konsekventna. Želim da se zahvalim svim narodnim poslanicima koji su u njoj učestvovali, na jednom doprinosu ozbiljnosti razmatranja ovih osam zakona koji možda nemaju kapitalnu vrednost, ali su u svakom slučaju značajni za uređivanje života i rada u određenim segmentima koji su važni za budućnost saobraćaja u Srbiji, a saobraćaj u Srbiji jeste privredna grana koja treba da bude kičma celog stuba i celog sistema.Zaista sistema.Zaista ne mogu i od samog početka ove rasprave nisam prihvatio bilo kakvo politiziranje niti strančarenje po bilo kojoj od ovih tema. Bez obzira na različite tonove koje sam čuo u poslednjih nekoliko diskusija, ne prihvatam da budem deo rasprave koja nema veze sa ovim zakonima, niti da polemišem polemišem o stvarima koje duboko u sebi su pre svega iracionalne i kao takve za mene neinteresantne.Niti da

niti da generalizujem jednu nesrećnu okolnost u kojoj je jedan voz putovao 32 sata do Crne Gore usled tehničke greške kod Barajeva. Jednog ljudskog nesnalaženja u takvoj situaciji zbog čega su neki ljudi smenjeni sa svojih mesta, jer nisu prepoznali situaciju u kojoj nisu smeli da dozvole da voz sa putnicima čeka zamenu lokomotive sa automobilima. U jednom delu, a u drugom delu, smo imali

da, u želji da budu zapaženi, jedan most za koji se vrlo precizno i pouzdano može utvrditi koliko košta, krste u neke iznose od dve i nešto milijaredi.Ponavljam, ne želim da budem deo toga bilo sa koje strane da dolazi, pa čak i kada dolazi iz mojih poslaničkih redova. Moram da se osvrnem na ovu poslednju diskusiju gospodina Pejčića, zato što mislim, iako je jedan neuspešan pokušaj politiziranja jedne materije koja nema apsolutno nikakve veze sa, ja se izvinjavam Senić, koja nema nikakve veze sa zakonskim projektom koji je pred nama. Reč je o ratifikaciji Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja. Taj pokušaj da se kaže da usvajanje ovog i ratifikacija ovog evropskog sporazuma znači odustajanje od bilo kog projekta. Moram da kažem da to apsolutno nije tačno.Ne tačno.Ne mogu da iznosim na današnji dan stav ministra saobraćaja, niti Ministarstva saobraćaja na temu kanala o kome se dosta priča u našoj javnosti, iz prevashodnog razloga što nemamo elemente za tako nešto. Znam da postoji studija izvodljivosti, ali ta studija izvodljivosti mora da bude dobro izučena, dobro proučena, da vidimo o čemu je reč, da vidimo o koliko je investiciji reč. Dok tako nešto ne budem video, neću moći da iznosim svoj politički stav.U onom drugom segmentu želim da kažem da sama ideja o kanalu nije ničija ničija inovacija. Reč je o stogodišnjem projektu, o nečemu o čemu su ljudi u našoj zemlji pričali početkom prošlog veka, nešto o čemu su i 70-tih godina prošlog veka ozbiljne naše institucije radile idejna rešenja, pokušali da naprave neku studiju izvodljivosti i bez ikakve dileme ma koliko nama deluje to kao naučna fantastika, reč je o projektu koji u svakom slučaju ima smisla. Ne isključivo gospodine Seniću iz oblasti saobraćaja, zato što taj projekat nije isključivo saobraćajne prirode.To je projekat, koji pre svega u sebi sadrži odrednice koje trebaju da reše jedan ogroman problem koji mi imamo u vodnim područjima, a to je regulisanje vodotokova, ali koji u sebi može da definiše i neke druge stvari, poput prostora za nove hidrocentrale, navodnjavanje u smislu povećanja poljoprivredne proizvodnje i čitavog drugog seta pitanja.Ponavljam, nismo videli studiju izvodljivosti, nismo videli bilo kakav idejni projekat, ne znamo bilo kakvu orijentacionu projektnu cenu, ne znamo da li postoji interesovanje za finansiranje, ne znamo da li to finansiranje može da ide u pravcu bilo kakve koncesije ili je kreditno zaduženje, i dok sve te elemente ne budemo imali ja o tome ne mogu da se izjašnjavam.Ponavljam, velika zahvalnost svim učesnicima u raspravi koji su ove zakonske projekte tretirali na jedan ozbiljan, odgovoran način. Zahvaljujem se i ovim ljudima koji su danas ovde sa moje leve strane, i čitav danas su proveli pažljivo osluškujući svaku vašu reč i beležeći i praveći meni odgovore na vaša pitanja. Često je čini mi se za ovim stolom bilo maltene isto ljudi koliko je u pojedinim trenucima bilo i poslanika u Narodnoj skupštini, tako da im se zahvaljujem na jednom odgovornom pristupu.Ovde sam danas kao ministar saobraćaja, branim zakonske projekte koji su na stolu, koji su pred vama, i ne prihvatam da budem deo politiziranja, bez obzira da li dolazi iz redova vladajuće koalicije, ili iz redova opozicije. Nisam srećan zbog diskusije gospodina Milivojević i gospodina Rističevića zato što ta vrsta verbalnih akrobacija Srbiji nije donela ništa dobro. Dajte da budemo ozbiljni i dajte da radimo one poslove zašta nas građani biraju i zašto su nas ovde angažovali i postavili. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsedavajući.Samo želim da upoznam gospodina ministra da usvajanjem tj. ratifikacijom ovog Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja, Srbija prihvata obavezu da ukoliko gradi novi vodni put, on mora da bude najmanje pete B kategorije, što znači da mora da bude duplo veći od reke Save. Meni je drago što ste pred ovakvim auditorijumom priznali da i dalje ne odustajete od toga da od Južne Morave napravite reku ili plovni put koji će biti veći od reke Save. Hvala.

a ja sam samo ministar saobraćaja i ne razbijam bilo čije iluzije, niti taj sporazum znači ovo o čemu vi govorite.Ne znam da li će se kanal graditi ili neće, o tome će se doneti odluke na relevantnim mestima u ovoj državi, uključujući i konačnu odluku koja će, ako ikada do toga dođe, doneti ova Skupština, ali znam jednu stvar, da ovaj zakonski projekat ne isključuje tu mogućnost.Ovaj zakonski projekat definiše postojeće vodne puteve, definiše puteve oko kojih se mi dogovaramo u ovom trenutku sa međunarodnim institucijama, a teoretski, ako se ikada ova država bude odlučila da gradi taj kanal, on mora da bude regulisan i međudržavnim aktima zemalja kroz koje on prolazi, tako da nema veze sa ovom materijom koja je deo ovog propisa, tako da, ponavljam, ne znam da li će se kanal graditi, ali ako se bude gradio ili ne bude gradio, te nema veze sa ovim zakonskim projektom i rešenjem. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, poštovani ministre, veoma sam zahvalan na ovoj edukaciji, mada se ne slažem sa strančarenjem, ali želim da zahvalim na na tome što se s vremena na vreme nađe neko ko nas poduči o čemu treba govoriti, i ja bih se izvinio na ceni koju sam pomenuto za beogradski most. To nije moje mišljenje. Ja sam ga preuzeo od Branislava Jovina, to je projektant „Mostarske petlje“ koji je 25. maja u medijima nastupio i rekao da je Most na Adi koštao 450 miliona, a da će sa pristupnim saobraćajnicama, tunelima i svemu onome što bude neophodno da most bude funkcionalan, to izaći 2,4 milijarde.Ukoliko podatak nije tačan, ja sam ga izneo od arhitekte koji se zove Branislav Jovin i koji je projektant „Mostarske petlje“ i ni jednog trenutka nisam želeo ništa stranački, a ja čak nisam ni član SNS, ja sam samo član poslaničke grupe, a moja stranka je Narodna seljačka stranka i ja ću dozvoliti pravo da mogu i da pogrešim, s obzirom da moja stranka nema neke posebne veze sa putevima ni plovnim pravcima, ni železničkom prugom, s tim što sam dozvolio sebi za pravo da iznesem iskustva nekih putnika i to nije jedino kašnjenje o čemu sam govorio, jer ima putnika koji putuju po 14 sati od Kraljeva do Novog Sada. To To utiče na bezbednost putnika.U načelu, smatram da poslanici, ne smatram da je i prethodnik pre mene promašio temu, u načelu kada poslanici govore mogu da prošire tu temu i da govore o bilo čemu što se odnosi na bezbednost u saobraćaju, odnosno na ovih osam zakona, a ne tri koliko je bilo rečeno, jer je na dnevnom redu osam zakona.Pokušao sam da pročitam svih osam, nešto da zapamtim, a moja je diskusija možda malo odstupila od dnevnog reda i ja sam zahvalan na edukaciji,

iako sam rekao da ne želim to da komentarišem, izuzetno uvažavam gospodina Jovina, on je jedno veliko ime, ali bih voleo, ako tako posmatra stvari, da mi izračuna cenu mosta Gazela, ako uzmemo u obzir da su pristupni putevi za taj most na Gazeli i sve moguće petlje duž auto-puta i auto-put do hrvatske granice i auto-put do Niša, ako tako posmatramo, onda se cena tog mosta na Gazeli meri u desetinama milijardi evra, tako da je to jedan pogrešan ugao posmatranja

ali jednostavno parlament je barem u jednom delu ispunio svoju svrhu, a to je da se ovde ipak vodi politika, sukob političkih programa, sukob različitih viđenja nekih stvari i to je nešto što je sasvim normalno u životu jednog parlamenta. Da li ćemo to da zovemo politizacijom, strančarenjem, potpuno je nebitno, a svaki narodni poslanik ima pravo da se izražava onako kako smatra da je najbolje i onakvu poruku da pošalje za koju smatra da je najbolja prema biračkom telu. To je jedna od uloga parlamenta.Ona druga uloga, primarna, jeste donošenje zakona, pa se to nekako uklopi da bude zajedno.Ono što je na mene najviše uticalo da se javim po ovim tačkama dnevnog reda jeste neviđena hrabrost kolega narodnih poslanika pripadnika bivšeg režima. Stvarno moram da im odam priznanje na jednoj ogromnoj hrabrosti za neke reči koje su rekli, a pri tom se nisu okrenuli iza sebe. Ne zato što im iza preti neka opasnost, nego da pogledaju šta su iza sebe ostavili.Kad neko spominje tartuf, samo mogu da kažem da je valjda u čekanju u redu za neko mesto u nekom restoranu, zbog kašnjenja u realizaciji kredita Evropske banke za obnovu i razvoj od 200 miliona evra, da su plaćeni penali dva miliona evra u periodu od 2009. do 2012. Evropskoj banci za obnovu i razvoj i da sam na mestu vlasnika, učesnika, deoničara Evropske banke za obnovu i razvoj, ja bih najviše voleo tog direktora koji nije sproveo javni tender, jer mu nisam dao ni dinar a uzeo sam mu dva miliona evra.

džepu.Pričalo se o tome da li je nešto kompatibilno. Hajde neka mi neko objasni kompatibilnost između drumskih vozila i šinskih vozila kada su u pitanju železnice.

Ali je bilo para za službene automobile, ali je bilo para za korporacijske kartice. A ja ću da vam kažem šta je korporacijska kartica – najobičnija platna kartica koja se vodi na „Železnice“ Srbije, pa uđeš-izađeš. Tako je to bilo. I to je bilo malo, nego su morali da se dele i telefoni koji su napravili gubitak od 40 miliona dinara. Šta je to za „Železnice“ Srbije? To će da plate građani iz budžeta Republike Srbije. I to je onda bilo malo, kad budžet više nije mogao da izdrži, onda se gorivo plaćalo kešom, pa kad više ni to nije moglo jer više niko nije kupovao karte, onda se točilo gorivo na železničkim pumpama, što dokazuje da su putnički automobili kompatibilni sa vozovima zato što koriste isto dizel gorivo. Da nije ozbiljno, bilo bi smešno, da nije tragično. Dotle smo dovodili našu „Železnicu“.Neću sada da pričamo o nekim drugim stvarima koje su se dešavale u „Železnici“ Srbije. Ako je toliko sporan taj doručak u „Franšu“, neka ga direktori plate iz svog džepa, nemam ništa protiv. Ali, imam jedan utisak je prethodni režim imao mišljenje da im železnica i ne treba, da je železnica nešto što je suvišno, što puno košta. Valjda im Valjda im je bila misao kojom su se rukovodili da fabrike više ne rade, da ljudi više ne putuju. Rukovodili su se strategijom da će valjda svi iz Srbije da se isele, da će ostati samo tajkuni sa poslugom koja im je neophodna, da kažu da imaju privatnu državu, dok će ostatak građana verovatno da budu lažni azilanti u nekoj od zemalja EU. Ako je to bila strategija, onda mi je jasno zašto su ovakvi poslovni potezi vučeni.Svi pričamo o železnicama kao nečemu što ne treba možda da se razvija jer od toga nema velike koristi, ima samo troška. Da li u strategiji, čuli smo od jednog od kolega, recimo Austrija, koju ja smatram za ozbiljnu zemlju, koja daje za svoju železnicu iz svog budžeta 4,5 milijarde evra. Da li su to Austrijanci zaostali, ne znaju šta rade ili vode računa o nečemu drugom, a to je da je železnički transport posle vodenog transporta najjeftiniji transport i da sa železničkim transportom koji je u stanju da prihvati izazove kurentnost domaće robe na tržištu mnogo veća. Ja mislim da je odnos četiri ili pet puta prema jedan u korist železničkog saobraćaja, da je jeftiniji kada se prevozi roba nego kamionski?Kada mi neko kaže - četiri miliona tona svega; pa jeste, četiri miliona tona svega zato što u Srbiji više ništa ne radi, zato što neko misli da treba da ostanemo na četiri miliona tona svakojake robe. Ne trebamo ni da ulažemo, mislim da treba da ulažemo, ne da bude četiri miliona tona, nego 12, 13 ,14, 15, 20 miliona tona.To

a onaj ko mora da se stalno okreće nazad neka vidi šta je uradio od ove Srbije kada su se završili izbori 2012. godine. Ovo vam ne pričam više ni kao političar nego kao običan čovek, koliko je ljudi ostalo bez posla, kakva je privreda, kolika ke zaduženost. Godine će trebati da se samo šteta popravi, ne pričamo o napretku, pa onda da se krene u napredak.Kad spominjete budžet pogledajte na rashodnoj strani budžeta koliki je iznos otplata kredita koji su podizani u periodu od 2008. do 2012. godine, videćete da je to 65% našeg deficita, pa izračunajte za te četiri godine koliko ste deficita napravili za putničke automobile, za telefonske kartice, za platne kartice, za gorivo na pumpama, pa onda možemo da razgovaramo o tartufima i doručku u „Franšu“.

segment poruke gospodina Arsića koji je bio usmeren ka meni.Moram da ponovim, uopšte nisam sebi dao za pravo da definišem šta je to o čemu narodni poslanici mogu da govore ili ne. Predsednik Narodne skupštine je taj koji organizuje i uređuje rad Narodne skupštine, ne ministar.Nisam sebi dao za pravo ni to da previše ocenjujem. Samo sam rekao da ne želim da budem deo te polemike, zato što sam došao ovde, kao ministar saobraćaja da branim osam zakona, a ne da učestvujem u međupartijskim raspravama i strančarenju, i apsolutno danas stojim ovde iza toga.Ako sam time, što sam rekao da nisam srećan zbog diskusija gospodina Milivojevića i gospodina Rističevića, na bilo koji način, uvredio ovu Skupštinu ja se apsolutno izvinjavam, a gospodina Rističevića i Milivojevića ću povesti na kafu, jer verujem da se njih dvojica mnogo bolje slažu izvan ove skupštinske sale nego u ovoj sali. Hvala. **Nebojša Stefanović** nisam želeo da se javljam. Eto niko nije želeo da se javlja, a svi se javljaju, a ljudi tu sede od jutros.Dakle, mislim da je jako važno da samo neke stvari razjasnimo.Nesporno je da svi želimo istu stvar i potpuno je jasno da svi želimo da taj transport robe bude daleko veći nego što je sada. Naravno, svi želimo da svi kriminalci budu u zatvoru. Naravno, svi hoćemo da svi rasipnici budu sklonjeni sa svojih mesta i da odgovaraju po osnovama Krivičnog zakonika, ako za to ima osnova. U tom smislu, ne želimo da vidimo podelu po partijskoj liniji, već podelu na one koji su počinili krivično delo i na one koji nisu.Međutim, nemojte, molim vas, da stalno pravite utisak da mi pričamo o nekoj prošlosti kada o prošlosti, nažalost, pričate vi. Kada pričate o prošlosti, onda se setite u kakvom stanju je vlast 2000. godine zatekla Srbiju. Isto tako, mogu vama da pričam koliko god hoćete o tome šta je bilo i kako je železnica, ta ista, Simina, današnja železnica, tada od nekog drugog, plaćala knjige i bedževe Vojislava Šešelja i plaćala stvari koje su se odnosile na vašu bivšu stranku. Ista ta železnica.

To je vrlo nezgodna stvar. Kada kažem da je vaš režim u prethodnom periodu razvalio Srbiju i železnicu, vi to ne volite da čujete. To je nezgodna stvar. Nemojte vi o kreditima kada vam taj isti direktor železnice zaposlio pola Vrčina tamo, dao čovek ulicu po sebi, sin mu vozi džip Železnice na posao u SDPR. Objasnite vi meni tu kompatibilnost. To mi objasnite. Kako može da radi u SDPR, a ide džipom Železnice na posao. To mi samo objasnite. Kako je to kompatibilno sa štednjom?To je besmisleno zato što ste na vlasti pola mandata, gospodo. Mi pitamo za vaše rezultate. Šta ćete vi uraditi i šta ste uradili u skladu sa vašim obećanjima? Koji su vaši rezultati? Šta ćete uraditi sa tom Železnicom, pa da ljudi samo ne primaju platu, već da neko jedan šraf tamo zavrne na toj pruzi? To mi vas pitamo, a ne ne naginji se Selma kroz prozor.Znate, prozor.Znate, Srbiji je malo previše vaših šala. Uozbiljite se jer je situacija dramatična, a na vlasti ste gospodo skoro pola mandata. Hajde da to već jednom apsolviramo. Gde su vaši rezultati? Nema ih. Hvala. Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. i 30. dnevnog reda.Nastavljamo sutra u 10,00 časova.